Sledi splošna razprava poslank in poslancev o predlogu priporočila. Prvi je k razpravi prijavljen kolega mag. Miroslav Gregorič. Izvolite, imate besedo. Pred tem pa še predlagateljica, se opravičujem, izvolite. Hvala lepa, predsedujoča. Dovolite mi, da uvodoma podam nekatere odgovore na podlagi predstavljenega mnenja Vlade, pa tudi na podlagi predstavljenih stališč poslanskih skupin. Vlada je v svojem mnenju zapisala - in danes je predstavnik ministrstva, državni sekretar, to ponovil -, da priporočil, ki smo jih predlagali za to sejo Državnega zbora, ne podpirajo zato, ker postopki potekajo in da so zato pač ta priporočila nepotrebna. To preprosto ni res. To je že prva izrečena laž. To je laž. Zakaj laž? Zato, ker je med priporočili tudi priporočilo, ki govori o tem, da so bili leta 2019 sprejeti sklepi, ki jih je Državni zbor sprejel soglasno. In med temi priporočili je tudi eno od njih, ki zahteva ustavitev gradnje kanala C0 do pridobitve ustrezne presoje vplivov na okolje in okoljevarstvenega soglasja ter ostalih potrebnih dokumentacij. Prav tako je priporočilo, da se spoštuje Ustava Republike Slovenije - bom v nadaljevanju povedala -, ki se ne spoštuje oziroma se krši. Kršile so se tudi človekove pravice pri tem projektu. Nadalje Vlada tudi pravi, da nima možnosti, da ukrepa, da enostavno nima podlage za ukrepanje. Ni res. Vlada po svoji nadzorstveni funkciji, predvsem minister, ima vse možnosti po Zakonu o upravnem postopku, da to gradnjo ustavi oziroma ustrezno ukrepa. Možnost ima za obnovo postopka, možnost ima za odpravo odločbe po svoji nadzorstveni pravici, kajti gre za poseg v akt, ki je namenjen javni koristi. Prav tako ima možnost ničnosti odločbe,

je zaradi nekih možnih hudih povzročitev nevarnosti in kaznivih dejanj ničnost odločbe mogoča. Zdaj sem vam naštela, kaj lahko storite po Zakonu o upravnem postopku. In seveda ni Anja Bah Žibert tista, ki je tako pametna, da vse ve, to vam je povedal tudi sopisec Ustave Republike Slovenije, glavni poznavalec Zakona o upravnem postopku, dr. Jerovšek. In to sem vam že povedala., glejte, če nimate ustreznih strokovnih sodelavcev, dajte se pogovoriti s tistimi, ki zadeve poznajo, razen če ni interesa, da se ta projekt ustavi. Nadalje, ni res, ko se sklicujete na finančna sredstva in kaj vse to pomeni, če bo ta projekt ustavljen. Še enkrat, saj ne govorimo o problemu celotnega projekta, nihče ne govori o projektu v celotnem smislu, da je problematičen - problematičen je odsek odsek in tisto zadevo je treba urediti drugače. In to se ve že od samega začetka, ampak se stvari dopuščajo.

Resno sprašujem. Je. Mi prikimavate. Pa ga projekt nima. Torej, ne sme potekati. Ima narejen vpliv presoje na okolje? Nima. Torej, projekt ne sme teči. Ali ima res vsa gradbena dovoljenja? Ja, nima. Poglejte, če ne verjamete meni, poglejte kaj je s parcelo, ki je nekako največ izpostavljena in o kateri vi niste veliko govorili, sploh v svojem mnenju je niste omenili, ker gradbenega dovoljenja ni, in je bilo to izpostavljeno, in je vaše ministrstvo to ugotovilo in dalo potem inšpektoratu, Janković se je pa vmes že nekako dogovarjal kako bo nadomestil s 30 let in z lastnikom sklenil uporabnost tega dovoljenja za 30 let. Zakaj je to naredil, če tam na tej parceli ni potrebno gradbeno dovoljenje? Zato, ker ve da je potrebno,

kako nimate možnosti, seveda jo imate, dvajset parcel je ugotovilo že vaše ministrstvo, da poteka gradnja, že poteka gradnja tam, kjer okoljevarstvenega soglasja ni, ni narejenega vpliva oziroma presoje vplivov na okolje, pa ne govoriti, da nimate možnosti, raje povejte. Bojimo se, mestni, v mestni hiši so pač prehudi in mi smo daleč pod njimi. Prav tako mi niste odgovorili, kaj je drugače od takrat, ko je projekt ustavil minister Andrej Vizjak, da se pač pridobijo ustrezna dovoljenja, kaj se je od takrat do danes spremenilo, da ste dovolili, da se ta projekt nadaljuje kljub sklepu Državnega zbora iz leta dva tisoč devetnajst, zakaj ste se odločili za kršenje sklepa, ki ga je sprejel ta Državni zbor. Glejte, prosim, odgovorite na to vprašanje in ne govorite, da nimate možnosti in še nekaj veste, če bi bil res vaš interes, kjer ste, ne vem, pol časa, ki ste ga namenili v svoji predstavitvi mnenja, kako se zavzemate za čisto pitno vodo, urejanje zakonodaje in tako naprej. Zakaj se ne poslužujete ali pripravite interventni zakon? Verjamem, da bo celotna opozicija, ne samo Slovenska demokratska stranka prva dvignila roko za ta zakon. Imate interes ustaviti projekt ali ga nimate, nimate zato, ker tako pravijo šefi v mestni hiši pod budnim očesom Murgel. Res je žalostno, ja, da se nekateri ne zavedajo in smejijo pri tem, ko je ogrožena voda za 340 tisoč ljudi, kako smešno in ta oseba je celo vodja poslanske skupine največje stranke, kam smo padli v tej državi in bil je župan in verjetno ve, jaz verjamem, ne, čeprav ne vem, kako je delal, ampak verjamem, da bi, da je kot župan, če ne bi imel gradbenega dovoljenja, verjetno bi mu potrkala inšpekcija ali ne, ali ste morda tudi tisti izmed prvorazrednih in vem tudi to, da je povsem jasno ljudem, kaj pomeni črna gradnja, da ko gre res za pomembne stvari, celo pride do rušenja, ljudem čebelnjak poderejo, kako hud projekt je čebelnjak, kanalizacijski vod na čisto pitno vodo, ki ogroža ljudi,

ampak tega se seveda ne poslužite. In nenazadnje imajo možnosti tudi druga ministrstva, da naredijo marsikaj pri tem, da se ta zadeva ustavi in da pride do ugotovitev ugotovitev kako in kaj. In še enkrat, ne gre za ustavitev, za celotni projekt, gre za ustavitev dela tistega spornega dela, kjer odteka voda in lahko pride do odtekanja fekalij v čisto pitno vodo. Sklicevanje na to koliko denarja se je že porabilo, res ta tam je pa najbolj bosa. Veste zakaj? Zato, ker je za ta projekt Jankovič namenil 160 tisoč evrov, 160 za piar. Jaz razumem zakaj se tako malo govori o tem projektu, prej je bilo rečeno, je že ne vem kako dolgi in tako naprej, sicer se govori malo zato, ker pač Janković dela, ker lahko dela, lahko dela nezakonito in protiustavno. Kaj ob tem tudi naredi? avtobus povabi vse zainteresirane medije, jih štiri ure vozi po Ljubljani in malo pokaže projekte, potem pa jih še pelje na zasluženo kosilo. Ali se čudite, da tega ni več v medijih? Jaz prav nič, jaz prav nič. Zdaj moram tudi odgovoriti na nekatere zadeve, ki so jih izpostavili kolegi iz poslanskih skupin. Zdaj mene resnično žalosti stališče stranke SD, ki je nekako stranka že ves čas prisotna v tem Državnem zboru in nekako kaže svojo kontinuiteto, ni ena ena izmed tistih, ki jim rečemo muhe enodnevnice in tako zelo z lahkoto spremeni svoje stališče. Namreč leta 2019 je prav ta isti poslanec, ki je danes predstavil stališče, da predlogov ne podpirajo in da se politika v to ne bi smela spuščati, podal mnenje in se zavzel za to, da se sklepi leta 2019 sprejmejo zelo z zelo pomembnim poudarkom in ta poudarek je res pomemben. Da tudi če, kar so takrat ugotovile pristojne službe na ministrstvu, da tudi če ima nek projekt gradbeno dovoljenje, še ne pomeni, da je zakonit. Torej je nezakonit. In če je nekaj nezakonito, je treba stvari speljati tako, da se ali ustavi ali pogleda kako drugače zadeve rešiti. ta nezakonitost obstaja tudi na podlagi lahko nekih gradbenih dovoljenj, tudi zato, ker vemo, da so se gradbena dovoljenja izdajala tudi po tem, ko je bila potrebna presoja vplivov na okolje in okoljevarstveno soglasje, tudi to je znano. Oseba, ki je pri tem sodelovala prej na svoji funkciji je danes zaposlena pri Zoranu Jankoviću. Pa dobro, kaj še rabimo v tej državi, da ugotovimo, da je nekaj zelo narobe in da res že smrdi. To so pač dejstva. Prav tako je danes v svojem stališču predstavnik Socialnih demokratov izjavil, da se pač politika s tem ne bi smela ukvarjati. Ja, kdo pa? Kdo pa je tisti, ki naj prvi dvigne glas kot predstavniki ljudstva, ko je nekaj v tej državi zelo narobe in se krši Ustava in zakonodaja? je odgovoren - in je po svoji funkciji tudi odgovoren - za to, da pozove pristojne, da ukrepajo v skladu s svojo svojimi pristojnostmi - Državni zbor vendar. In ko izjavi takšno, bom rekla, pove takšno izjavo, da politika se naj ne bi vtikala v to, negira tudi mnenje predsednice države, kajti ona je tudi politična funkcija. Ali torej menite, da menite, da se predsednica države ne bi smela oglasiti? So to že tisti prvi koraki, ki pomenijo, da mora biti njen korak ustavljen v labirintu Murgel? Morda. Morda. Ima pa tudi predsednica države možnosti, da ta projekt ustavi. Zdaj še nekaj glede Svobode. Ni vas bilo v preteklosti kot stranke oziroma liste, kakorkoli že, so pa bili vaši pripojeni člani. Namreč, leta 2019, so bili zelo jasni, povedali so - tako predstavniki Liste Marjana Šarca, takrat je v njegovem imenu govorila Jerca Korče da je pač potrebno projekt ustaviti in da gre za preveč pomembno reč, kot je čista pitna voda, da bi tu dovolili, da se karkoli dela nezakonito. So to vaši člani? So. Prav tako predstavniki Stranke Alenke Bratušek. Še več, govoril je dr. Rajh, ki je danes državni sekretar na infrastrukturi. Povedal je, da so se zelo zavzemali za vpis pravice do vode v ustavo in da se kaj takega ne sme dogajati, in so priporočila podprli. Torej ni res, da Svoboda pri tem nima nič - ima, ima. Ima pa še mnogo več v času Svobode se je ustavljen projekt brez ustreznih dovoljenj dopustilo nadaljevati. In kakšno je bila obrazložitev ministra? Da je več koristi kot tveganj. Kdo pa to lahko reče? Da je več koristi kot tveganj? In se obračunava z lastniki zemljišč, ki se upirajo, in se krši zakonodaja in ustava, ampak ampak koristi je več. Ne, ni jih več! Ni večje koristi, kot je naravno dobro. Ni večje koristi, kot je naša pitna voda, ki jo danes v Ljubljani še lahko pijemo iz pip. Verjamem pa, da so finančne koristi nekaterih izjemne, kajti nenazadnje bo kar nekaj priteklo v denarnice iz tega projekta. Že do sedaj je po ocenah presegel 15 milijonov - je tako, poslanka? 15 milijonov, to so trije vrtci, vsaj trije, pa potem kakšna šola, pa kakšno sodišče… Tako je kar nekaj denarja že sedaj šlo v neznano in projekt se draži. Dejstvo je - kar se mi zdi pri tej zadevi najbolj pomembno da tisti, ki so res to v preteklosti uvideli, da je problem, danes ravnajo povsem drugače, povsem drugače, pa prav nič se ni spremenilo. Še več, bolj ko govorimo o tej temi, večkrat ko imamo to na dnevnem redu, več novih informacij Sem zelo vesela, da pri tem tudi aktivno sodeluje dr. Milan Zver v Evropskem parlamentu, ki pridobiva dokumentacije, ki kažejo tudi na to, da kar se tiče potresne ogroženosti in pridobitve potrebnih dokumentov, ni vse tako, kot je obljubljeno Evropski komisiji oziroma kar Evropska komisija 33. Namreč eno je potresna ogroženost trase, drugo je pa potresna ogroženost cevi in tega pač ni narejenega in gospod Janković je to vedel, zato je pa takrat pristal na sklep ARSO, in se ni pritožil. V tisti fazi se gospod Janković ni pritožil na sklep ARSO, da je treba pridobiti okoljevarstveno dovoljenje in opraviti presojo vplivov na okolje. Če je smatral, da tega ne rabi, zakaj se ni pritožil. Zato ker je vedel, da ni vse tako kot mora biti, ampak da bo s to vlado nekako lažje pometel, in res, prav ima. Namreč poglejte, tukaj danes govorite, da nič ne morete, pa povejte mi ali tudi nič ne morete pri tem, da ste določili, da do 11. aprila tega leta gospod Janković pridobi presojo vplivov na okolje, do tega aprila. Takrat je izjavil, kaj bo po 11. aprilu, bom sporočil. In kaj je sporočil? Presoje Presoje vplivov na okolje ne bom naredil. In kaj? Res, zakaj se obnašamo tako, kot da je pred vami kača. Obnemite. Nesprejemljivo. Prav tako se mi zdi zelo nenavadno, da je danes v stališču predstavnik SD izjavil, da se ne dopušča delavcem, da opravijo svoje delo. Stopil je na stran tistih, ki pretepajo tam ljudi, ki pretepajo tam ljudi, ki se borijo za svoja zemljišča, pa ne zaradi denarja, so bili jasni, ampak za to, da tam ne bo potekal kanalizacijski vod, ki je nevaren. Da je temu tako, imamo tudi poročilo, ki še ni popolno, Ministrstva za notranje zadeve, kjer je ugotovilo po tistem, ko smo to, in vidite kako pomembni so sklepi v tem Državnem zboru. Eden od tistih sklepov, ki smo jih bili sposobni sprejeti skupaj in jaz sem vesela za to, danes daje že rezultate, ki pa seveda niso v prid gradnji tega kanala C0 in vseh dogajanj okoli njega. Namreč po tistem, ko smo problematizirali, je veliko bolj bila aktivna inšpekcija in je že, pa ni bilo veliko teh protestov, že dvakrat ugotovila, da so varnostne službe bile tam, predstavniki varnostnih služb, neki ne označeni ljudje, ki so pretepli prebivalce, lastnike zemljišč, ki so potrebovali zdravniško pomoč. Se pravi tiste uboge lastnike zemljišč, ki ki so bili tam zato, da branijo svoje, lahko pod Svobodo pretepamo. Veste kaj ste počeli, ko je tukaj pred Državnim zborom ukrepala policija, ko se je razbijalo, kurilo poslanske sedeže, obešalo lutke, kričalo k smrti. Kakšen hrup je bil, da se je kršilo, pa so bili poškodovani policaji, pa noben protestnik, tukaj pa so bili poškodovani protestniki in v dveh primerih, še tudi potem pri drugi zadevi je prav tako inšpekcija že na samem mestu opozarjala varnostno službo, da ne dela v skladu z zakonom. Tudi v drugem primeru, so bili že ustno opomnjeni, ostali postopki še tečejo. Tako da, res ne vem kdo je koga onemogočal pri tej zadevi. Da pa bo vsem jasno, da je zadeva res problematična, vam bom pa pokazala - dovolite, nekaj slik - kajti slika po navadi pove več kot tisoč

tole je ena od slik, ki veste kaj kaže, ker verjamem, da je težko, tudi jaz sem se pri teh zadevah pozanimala? To je že sedaj v kanalih, toliko o nepropustnosti. Plastenke, plastenke. To so nam pridobili tisti, ki se res že dlje časa s tem ukvarjajo in nenehno spremljajo zadeve. Že to je sedaj vidno, kaj se dogaja, pa kanal sploh ne deluje. si predstavljate, kaj to pomeni, kar smo slišali zadnjič na seji oziroma včeraj na seji, da je pač samo dvorana, višina dvorane, samo za toliko metrov gre, medtem ko pač poteka ta nesprejemljiv nesprejemljiv vod pod, bi rekla, zbiralnikom talne vode? Se pravi, za vdor ni potrebno veliko časa. Da pač se vdori dogajajo že sedaj, kaže na to, da imamo resen problem, da imamo resen problem. Jaz vas res prosim, ustavite projekt in v tem delu poglejmo kaj se da narediti, da se zaščiti čista pitna voda. Oglasila se bom tudi še malo kasneje. Imam še več teh slik, tako da bom vam malo pokazala tudi vnaprej in videli boste tudi, da so že kinete napočene cevi pa že polne odpadnih snovi oziroma peska. In tukaj se pa govori o tem, da je vse v redu, ni res in zato tudi proizvajalec po informacijah pravi, da ni garancije za potresno ogroženost in ni garancij za požarno varnost. Zakaj je to tudi pomembno? Zato ker v enem delu so te cevi čisto blizu tudi plinovoda, ki poteka. Cevi pa nimajo tudi požarne varnosti, certifikatov. Veliko je res nepravilnosti pri tem projektu. Povedala sem, res je projekt od samega začetka pušča prstne odtise in rak rana je zagotovo že na začetku, ker je bilo dovoljeno, da se je projekt razdelil na šest delov. Ampak s tem sporočate, če bomo to dovolili, da lahko poslej vsi, ki se bodo šli kakršnega koli gradbenega projekta, projekt razdelili tako, da bo omogočal, da pridejo do ustreznih gradbenih dovoljenj na najlažji način pa bodisi da bo šlo to za vodo bodisi za kakšno drugo dobrino. Ampak to se je pri tem projektu naredilo, kajti skrajšala se je, bi rekla, pač cev za določen gradbeni projekt, ki ni zahtevala pač potem določene dokumentacije. To je

Spoštovana predsedujoča, spoštovani predstavniki Vlade, poslanke, poslanci. Kar težko je ohraniti zbranost po temle nastopu, me je kar malo precej zmedlo, ampak naj začnem.

naj nas spomnim, da direktiva Sveta z dne 21. maja 1991 o čiščenju komunalne odpadne vode zahteva med drugim, da se opustijo greznice pri posameznih hišah, da se vse kanalizacije priključijo na centralne komunalne čistilne naprave, ki jo čistijo odpadne vode do zahtevanih parametrov, iz leta 1991. Roki za implementacijo posameznih zahtev direktive so potekli že leta 1993 in 2005. Slovenija še do danes ni v celoti zadostila tej direktivi, medtem je pa v končni fazi že nova direktiva, ki predvideva terciarno in kvartarno čiščenje, to pomeni odstranjevanje nitratov in fosfatov in tudi mikroplastike. Ker še nismo izpolnili zahteve iz direktive iz leta 1991, že plačujemo kazni. Načrtovanje razširitve centralne čistilne naprave Ljubljana in povezovanje s primestnimi naselji s 37 tisoč prebivalci Medvod, Vodice, Brod, ki vključuje tudi povezovalni kanal C0 v dolžini 12,1 kilometer v bližini Nemške ceste in reke Save, se je začelo pred 40. leti in je šlo preko vseh vlad in vseh uprav Mestne občine Ljubljana. S povezovalnim kanalom C0 bo možno ukiniti dodatnih 6 tisoč 400 greznic. Ob zaključku projekta bo priključenost na kanalizacijo približno 98 % prebivalcev tega področja. Idejne rešitve kanala C0 za povezavo čistilne naprave Brod do vzhodne obvoznice in dalje do centralne čistilne naprave se prvič pojavijo v 80. letih, v dolgoročni plan MOL je bil vnesen, je bila ta zadeva vnesena leta 1991, v prostorsko zasnovo 2002, v zasnovo komunalnega urejanja 2007. OPPN za kanal C0 je bil narejen 2007 in 2008. Okoljska presoja za OPPN je bila narejena 2010, prvo gradbeno dovoljenje je bilo izdano 2014. Partnerska organizacija Evropske komisije in Evropske investicijske banke z imenom Jaspers je leta 2016 po pooblastilu Evropske komisije pregledala dokumentacijo tudi za projekt C0 in si traso ogledala na terenu ter potrdila projekt C0 za sofinanciranje iz kohezijskih sredstev. Župani Ljubljane, Vodic, Medvod so leta 2017 podpisali pogodbe z izvajalci gradbenih del povezovalnega kanala C0, pa tudi pogodbo z državno družbo za razvoj infrastrukture, DRI, ki je imel vlogo inženirja in nadzornika in mislim, da jo še vedno ima. Pripravljalna dela na povezovalnem kanalu C0 so se pričela leta 2017. Torej postopki so tekli po planih in leta 2012 je bilo izdano, je bilo izdano - okoljevarstveno soglasje za Centralno čistilno napravo Ljubljana. ARSO je tedaj ocenil, da projekt povezovalnega kanala, da je manj zahteven in ni bilo te zahteve po dodatnem okoljevarstvenem soglasju. ARSO je več let kasneje zahteval okoljevarstveno soglasje za del, za del cevovoda, ki je v kineti, ali za 2,1 kilometer Sedaj je v delu politike in javnosti spornih 2,1 kilometra trase C0 z betonsko kineto, ki prečka ožje področje vodonosnika, ki z vodo reke Save napaja vodno črpališče Kleče in verjetno Šentvid Šentvid in ki ima ta kineta, ki ima revizijske jaške na vsakih 100 metrov. Moje opažanje je sledeče, povezovalni cevovod C0 je dolg 12,1 kilometer, od tega je 2,1 kilometra cevovodov v betonski kineti, kot sem že dejal. Z betonsko kineto bo vodonosnik bolje zaščiten. V vsakem jašku bo možno meriti vlažnost, eventualno puščanje, lahko se bo uvedel video nadzor, še kaj. Zdaj pa, malo v perspektivo glede nevarnosti onesnaževanja podtalnice v Ljubljani.

s 30 tisoč priključki in kdor je gradbenik bo vedel, da ni 100, nič nič tesno, ampak to imamo. Od tega naj bi bilo in teh naj bi bilo 70 % blizu vodnih virov. To je stanje. Imamo tisoč kilometrov toplovodnega omrežja, pa ne mislite, da se v toplovodnem omrežju pretaka demineralizirana voda. Imamo približno ali mogoče malo več kot 20 bencinskih servisov s podzemskimi rezervoarji bencina in nafte po cirka 100 kubikov na lokacijo. Naj bi bile dvoplaščne. Naj bi bile. Imamo 20 avtomobilskih pralnic, ki imajo tudi poleg močnih detergentov, imajo tudi vse kar se opere na avtomobilih. Imamo nekaj avtomobilskih lakirnic, imamo 5 galvan. Galvana je pa, veste da imajo ene zelo zanimive župce. Imamo nekaj večjih, mogoče tudi strateških rezervoarjev za nafto in bencin na odprtem. Imamo eno ali več farmacevtskih tovarn, imamo najmanj 20 kemičnih čistilnic in imamo neznano število privatnih hiš, ki imajo še vedno kurjavo na lahko kurilno olje in večinoma vkopano rezervoarje v zemljo, pa tudi MOL ima najmanj dve lokaciji kjer je toplarna, ki imajo tudi kurilno olje, cisterne. Imamo tistih še vedno 6 tisoč 500 greznic, imamo ca 50 kmetij z živino, hlevi in gnojem, imamo severno obvoznico in Nemško cesto. Severna obvoznica je vkopana ene 5 metrov globoko, ampak severna obvoznica je pa na površju in grejo zelo blizu črpališč pitne vode z vsem prometom, ki je gor. Zdaj pa še to, ne vem če veste. Imamo ca 100 kilometrov železniških tirov. Kaj se šprica po tem po tem zmletem kamnu med tiri, da ne raste plevel in trava? Ja, ne vem, kakšna zdravilna sredstva, ne. In ne pozabiti, da so železniški potniški vagoni vsaj sto let vozili po vseh Slovenskih železnicah, potniški vagoni z WC-ji, ki so se praznili direktno na tire. In še nekaj, zadnjih let se nezadržno širi tujerodna rastlina, ena, eni se reče japonski dresnik. Jaz sem pred petimi leti hotel in sem pokosil en tak nasad v Šentvidu na parceli, ki je solastnica moja žena in potem bi bil velik problem, kam tega vraga dati, in sem ga mogel dati v polivinil vreče in na posebno mesto na odpad. Sem rekel, ali lahko špricam s herbicidi? Ni govora. Danes poglejte, vse se šprica. Zdaj jaz upam, da je to daleč, daleč stran od kakršnegakoli vodovodnega vira. Pa še to, za tiste, ki toliko skrbite za okolje in ste bili v vseh ali pa v marsikateri prejšnji vladi. Ali veste, da imamo v Sloveniji še vedno 1 tisoč kilometrov azbestnih cevi za pitno vodo. Ja, zakaj? Ja zakaj? zdaj vas pa vprašam. Koliko bencinskih servisov, galvan, in drugih objektov, ki sem jih naštel, ima

iz gor in od spodaj in prečrpava blazne količine zraka zaradi tega, ker je jama metanska, in s tem spravi ven nekaj ton težkih kovin na leto v obliki aerosolov? Okej, zdaj pa, kar se tiče slike na vodi, podobno sliko bi lahko naredili tudi za mesta Maribor, Celje, Koper, Novo mesto, Ptuj in tako naprej. še malo tehnike. Kanal C0 je izdelan iz centrifugiranih armiranih cevi debeline 25 centimetrov, premera 1,2 metra, dolge so 6 metrov, spojene so s posebnimi vodotesnimi spojkami, na spodnjem delu trase so te cevi na osnovi študije Geološkega zavoda dodatno zaščitene v vodotesno betonsko kineto 2 krat 2 metra preseka, sidrane v dno in revizijski jaški so na 100 metrov. V kineti se lahko detektira vsako puščanje, dimenzije cevovode in kinete omogočajo vpogled tako v cev kot v kineto z roboti ali pa s temi kamerami na daljino. Omogoča stalni video nadzor, po potrebi detekcijo metana,

Zdaj pa še to, večino kanalizacije mesta Ljubljane in drugih slovenskih mest nima tako kvalitetnih cevi in kineto kot so na spornem odseku C0 v dolžini 1,1 metra, 2,1 kilometra. Torej nevarnosti za pitno vodo je veliko, a vprašanje je, če jih hočemo videti. Strinjam se, da so viri pitne vode ogroženi in da moramo storiti več, da se dobra podtalnica ohrani. Pa dajmo uporabljati ista merila. Mislim, da bi morali za vso Slovenijo narediti celovito presojo vpliva na okolje za vse obstoječe objekte, ki potencialno ogrožajo vire pitne vode. Moramo nadgraditi zakone in predpise glede celovite presoje vplivov na okolje, pa tudi moramo, pa tudi gradbena zakonodaja nekaj ni v redu, sicer ne bi imeli sedaj 10 ali 20tisoč črnih gradenj. Hvala lepa. Naslednji razpravljavec je kolega Danijel Krivec in za njim Jožef Horvat. Izvolite. Hvala za besedo, spoštovana predsednica. Lep pozdrav predstavnikom ministrstva, kolegicam in kolegom. Zdaj, kar dva sogovornika sta bila zelo izčrpna, ko sem poslušal kolega Gregoriča, sem se že malo ustrašil, ker zna se zgoditi, da bodo vsi zbežali iz Ljubljane glede na to, kar je navajal, pa kako je to prikazoval, kakšne potencialne nevarnosti so vse v Ljubljani. Jaz upam, da se zavedamo, vedno je potencialna nevarnost, ampak kadar se zavedamo potencialne nevarnosti, jo po navadi odklonimo. In In niti en primer, za katerega ste zdaj navajali okrog črpalk, industrije in tako naprej, ni na vodovarstvenem območju prvega reda, tako kot je ta primer, o katerem govorimo. In to je ta velika razlika. In ves čas ste govorili, da je potencialna nevarnost, ampak če vemo, da je potencialna nevarnost zelo velika, tam objekta ne gradimo, to tudi zakonodaja navaja in vsi ostali predpisi, na katere ste se vi v tem primeru sklicevali. Zdaj, jaz sem že parkrat povedal, kako je ta projekt potekel in zakaj smo prišli zdaj v tako situacijo. Jaz upam, da vsi razumete. gradbeno dovoljenje seveda je bilo izdano na osnovi predhodnih dokumentov in ne OPPN-ja, ker OPPN bi zahteval celostno presojo vplivov na okolje, ampak splošnega OPN-ja iz leta 2011 ali mislim, da tam okrog,

To pa ni isto kot presoja vplivov na okolje za posamezen projekt, ki je v danem trenutku v realizaciji in to vsi dobro vemo, vsaj tisti, ki smo se kdaj s kakšnimi investicijami v preteklosti ukvarjali in tu je ta velika razlika. Zato je tudi prišlo do posameznih faz umeščanja v prostor, iskanja soglasij in tako naprej, da smo se na nek način izognili presoji vplivov na okolje tudi za to območje. Zakaj je prišlo do težave 2017? Zato, ker gradimo kanalizacijski vod, vi ste rekel dobrih 30, 35 kilometrov. V tem skupnem projektu razširjamo tudi čistilne naprave, kar je vse dobrodošlo in v skladu z vsemi smernicami, ki smo jih podpisali in tudi z, bi rekel, normalno zdravo logiko, da se čim več fekalij odpelje na čistilne naprave, dejstvo je, da na tem odseku, o katerem zdaj govorimo, ni nobenega priklopa, nobene greznice, ampak še vedno pa vodimo odplake čez zajetje, ki je namenjeno čisti pitni vodi za 300 tisoč prebivalcev Ljubljane. Zakaj je prišlo do zapleta za presojo vplivov na okolje? Takrat, ko so ugotovili, da pa tehnologija, ki jo uporabljajo za vseh ostalih 35 kilometrov, pa ni ravno najbolj primerna za to, da gre čez te dva vodnega zbiralnika za Ljubljano, so iskali rešitve, da to na nek način posodobijo, izboljšajo in tako naprej. To je bilo vse lepo in prav. S to kineto, vi pravite, da se nadzirati, tako je tudi tolmačenje, neka dodatna varnost. To je bilo vse lepo, ampak kaj se je zgodilo? Ko so gradbeniki in projektanti umestili to kineto se je povečal bistveno izkop, kar je pomenilo, da ne more več Mestna občina Ljubljana kopati samo na svojem vozišču, ker je bilo razpiranje te gradbene jame bistveno širše, zaradi vpeljave kinete in takrat so nastopili seveda tudi ostali lastniki zemljišč, za katere je bilo potrebno pristopiti, pridobiti soglasja. Takrat se je tudi začela javna debata, ali je ta kanal primerno umeščen in ali je tehnično primerno narejen. Zdaj kolega Gregorič je tudi tehnik in zdaj mene bo težko prepričal, da isti kanalizacijski vod, ki je uporabljen za bilo kje v Ljubljani ali pa nekje drugje po Sloveniji, ker te cevi uporabljajo vsa komunalna podjetja večinoma je enako primeren za najožje in najbolj zavarovano območje, kjer je zaloga pitne vode. Jaz upam, da se strinjava, da v tem primeru bi človek od enega investitorja, od nekoga, ki je odgovoren do družbe sprojektiral rešitev, ki bi vsaj še dodatno, ene dvakrat, trikrat večjo varnost zagotovila pa tega ni. In zdaj, ko je prišlo do tega, da s kineto je bilo potrebno razširiti oziroma dobiti dodatno gradbeno dovoljenje, seveda je prišla tudi obveza za okoljevarstveno dovoljenje in presojo. Mene res čudi, da nek investitor, ki se zaveda, da ima od zadaj kohezijska sredstva, ni pripravljen tega izvesti, ker če se bo izkazalo, da je karkoli v tem primeru narobe, bo za celoten projekt vračal denar. Lahko bi mirne duše preprojektiral teh dva in pol kilometra, uporabil tehnologijo, ki je primerna za vodo, zbirno območje in s tem zaprl usta vsem nam in vsem strokovnjakom, ki na to opozarjajo. Ni pa primerno uporabiti isto tehnologijo za območje, ki nima nobene zaščite, kjer noben organ ne zahteva presoje vplivov na okolje in isto tehnologijo uporabiti za najbolj varovano območje preko preko nekega zalogovnika pitne vode, kjer dodatno potencialno to ogrožamo. Samo ta razmislek. Ni res, da časa zmanjkuje, karkoli. Dve leti je projekt stal, ker ni bilo primerne politične volje ne na Vladi, ker Vlada naša je to ustavila,

da ta presoja ne more biti pozitivna, ker ne moreš ti z isto tehnologijo biti na navadnem terenu in z isto tehnologijo biti, v navednicah, na vodozbirnem območju, to upam, da razumete vsi, ki ste hodili vsaj malo v kakšno, bi rekel, šolo oziroma imate malo zdrave kmečke pameti, če drugega ni treba, drugače, pojdite si pogledati te cevi, pojdite si pogledati, kako je to izvedeno in že s tega vidika je zadeva nesprejemljiva in sam kolega je govoril o tem, da so pač potencialne nevarnosti, ampak če se potencialne nevarnosti nekdo zaveda in se jo zavedamo, bomo vse storili, da jo ne umestimo tam, kjer ni potrebno, samo to je naš predlog in glede na podatke, ki jih tudi investitor daje, da ta cevovod ima neko puščanje že po osnovni, bi rekel, po osnovnem »defaltu«, kaj šele v primerih nekih naravnih nesreč ali pa drugih dogodkov, je to absolutno nesprejemljiv poseg in upam, da boste slej ko prej to razumeli. Ne gre za nagajanje, ne gre za blokiranje celotnega projekta, gre za to, kar ste omenili. 2 kilometra in pol cevovoda ni sprejemljivega in ni pravilno umeščenega in na to opozarjajo tudi ministrstva oziroma določene osebe, ki so jasno na vprašanje v Državnem zboru odgovorile, da na tem odseku, ne celoten projekt, na tem odseku bi se morala zadeva zaustaviti in opraviti resna presoja in na to upam, da bo slej ko prej komu jasno, drugače pa tako kot smo včeraj povedali, saj tudi Stožice ste vsi ploskali ali pa smo vsi bili za, javni del je lepo urejen, imamo pa tam naslednjo investicijo, ki nas bo še dolgo tepla. Enako se bo zgodilo s tem cevovodom, ko bodo prišli vsi dokumenti na dan in ko bo ugotovljeno, da je ta tehnologija neustrezna in jo je treba odkopati in vgraditi primerno rešitev. Hvala lepa. Naslednji razpravljavec je kolega Jožef Horvat in za njim mag. Borut Sajovic. Izvolite. Hvala lepa, spoštovana gospa predsednica. Predstavniki Vlade, dragi kolegice in kolegi! Jaz sem res vedno iskreno vesel razprav cenjenega kolega Miroslava Gregoriča, ki svoje razprave, normalno, da so politične, v Državnem zboru vedno tudi zelo dobro opremi, inženirsko, bom povedal. Verjamem, da kolega Gregorič z vsem tem, kar imate v Ljubljani oziroma imamo v Ljubljani galvane, bencinski servisi, železnice in ne vem kaj še vse, farmacijo, da ni želel s tem opravičiti gradnje kanala C0, ampak, jaz sem razumel ravno nasprotno. Ravno zaradi tega, ker smo s temi kritičnimi objekti morda že toliko onesnažili in ogrozili naravo in življenje naših zanamcev, to je predvsem ključno moje razmišljanje, kako bodo živeli naši zanamci, ravno zaradi tega ne smemo narediti več nobene napake, nobene napake. Zdaj bom takole začel. Tukaj so pred dobrim letom prisegli ministri nove slovenske Vlade. Prisega gre nekako takole; »Spoštoval bom ustavni red, - ustavni red -, ravnal bom po svoji vesti, - po vesti - in z vsemi svojimi močmi deloval deloval za blaginjo Slovenije.« Najbrž ne samo te trenutne Slovenije za obdobje enega mandata, ampak za Slovenije še globoko v prihodnosti ali pa jaz narobe razmišljam. Ali je smiselno in prav, da imamo danes tukaj v Državnem zboru Republike Slovenije razpravo o tem problemu? To je problem, imamo problem. Seveda je prav, hvala bogu, pa politiki ne bomo nikoli projektirali, to res mora delati stroka. Nekdo je rekel, da bi ta projekt morali prepustiti stroki. Ni res, ni res, ker mi tukaj sprejemamo Ustavo in zakone

Mi smo na nek način tudi nadzorni in opravljamo nadzorno funkcijo. To, kar imamo danes, je na primeru kanala C0 tudi zaradi tega, ker torej je problem in prav je, da se je oglasila tudi predsednica Republike Slovenije. Predsednica republike predstavlja Republiko Slovenijo, spet po Ustavi, to ni nekaj imaginarnega, to smo državljanke in državljani, vse nas predstavlja, ne samo investitorja, predstavnike investitorjev, kanala C0, tudi tiste, ki se oglašajo in so nemočni in vpijejo, prosijo za pomoč in vpijejo po tem, da imamo razkroj pravne države. Nenazadnje predsednica republike je tudi doktorica pravnih znanosti, doktorat na dunajski pravni fakulteti. je širše posvetovala, ko se je odločila in najbrž odločitev ni bila lahka, ker je pričakovala, kaj bo dobila, kako bo dobila po glavi. Oprostite, tudi kakšne besedne zveze uporabljam, ampak njeno sporočilo je močno, da ne govorim o zdravniški stroki, da ne govorim o eminentnih pravnikih in tako naprej in tako naprej. Skratka, zmeda je popolna in tukaj se strinjam, da bi morali ustaviti konje, po domače rečeno, in pogledati, kaj lahko še naredimo, kako lahko to napako popravimo ali pa ta projekt izboljšamo z drugo traso ali kakorkoli že. Ne nas zdaj nekako napadati, češ imamo toliko in toliko greznic, ki ne tesnijo in tako naprej.

tako da ko sem prišel v Ljubljano zdaj ponovno, sem mislil, da so kanalizacijski sistemi že vsi narejeni in da je Ljubljana prav tako ekološko urejena, kar se greznic tiče oziroma fekalij, kot recimo naša prekmurska občina. No, če sem zdaj že v svoji regiji, imam občutek, da ta pravna država, da je ta pravna Nekje jo moramo in je prav, da jo sto procentno spoštujemo, nekje pa se pokaže moč, politična moč, ki pa gre čez pravno državo in pravna država ji na nek način tej moči da na nek način podporo. Z enim zanimivim objemom, katerega fotografija je preplavila Slovenijo in še širše in če pa govorimo o pravni državi, saj veste, da sem lokalpatriot, recimo v Prekmurju in varovanju okolja, tam pa se pravzaprav na nek način skorajda, skorajda ustavi eksploatacija geotermalnega potenciala. Ja, veliko o tem govorim, državni sekretar ve zakaj in sem mu zelo hvaležen, da je do sedaj, kolikor vem, iz te Vlade bil edini, ki si je na licu mesta pogledal, kako zadeve funkcionirajo. treba je spoštovati. Vlada je 15. decembra sprejela uredbo, ki daje okolijskemu inšpektorju praktično orodje, s katerim lahko zaustavi obrate, bodisi da gre za terme bodisi gre, da gre za, za druge poslovne subjekte, ki uporabljajo geotermalni potencial, jih lahko enostavno ustavi. Zdaj trdim kot sin nekdanjega tradicionalnega zidarskega mojstra in tudi kot inženir v celoti in za zmerom, se pravi za vse čase v prihodnosti, se varne kanalizacije prek pitne vode preprosto ne da speljati. Takšna, ki bi tesnila, ali če hočete, dihtala tudi za, ne vem, desetletja, stoletja naprej. Rad bi videl, da bi nam nekdo simuliral zdaj te kinete. Okej, kinete, saj vemo kako so narejene, da bi nam nekdo simuliral recimo potres, pa bog ne daj, da bi v naslednjem tisočletju prišlo tukaj na tem območju spet do potresa. Kaj pa, če? Mi imamo zadnjih nekaj let, mislim da od leta 1995, evropsko lestvico, potresno lestvico EMS, dvanajst stopenjska, ki ni namenjena samo seizmologom, ampak tudi gradbincem. Ali je kdo delal simulacijo, kako se bodo te kinete, kako se bo ta kanal obnašal, če bo prišlo do, še enkrat, ne daj bože, do potresa, ne vem, sedme, osme, devete stopnje po EMS? Nedavno smo videli do kakšnih premikov pride, do tektonskih premikov pride, če nas doleti rušilni potres, kot nedolgo nazaj v Turčiji. Se pravi, trdim da se kanala, takšnega, ki bi dihtal, tesnil lepše slovensko, preko oziroma nad jezerom pitne vode ne da speljati. Se vrnem nazaj k Ustavi. V času Cerarjeve vlade smo sprejeli s 64 glasovi spremembo Ustave in zapisali pravico pravico do pitne vode. Na nek način smo sledili resoluciji Generalne skupščine OZN, 64/292, iz avgusta 2010, ki je opredelila pravico do vode kot temeljno človekovo pravico. Pa najbrž, še enkrat, ne samo za ljudi, ki trenutno živimo na tem planetu, ampak za vse generacije, ki pridejo po stoletjih, tisočletjih za nami. In kako moramo to razumeti, to resolucijo in slovensko Ustavo? To moramo razumeti tako, da dejansko zagotovimo človekove pravice, v tem primeru pravico do pitne vode, vsem generacijam, ki pridejo za nam., Ustava sicer ni izvršilni akt, ampak ampak temeljne pravice, človekove pravice in temeljne svoboščine se uresničujejo neposredno na podlagi naše slovenske Ustave. Poglejte si 15. člen. Ja, bom pošten, mi takrat, Nova Slovenija takrat ni glasovala za spremembo Ustave, ki zagotavlja pravico do pitne vode, ker smo razumeli, da zdrava voda je pravzaprav stvar zdravega razuma, ne sodi v Ustavo, zato pravim, samo 64 glasov je bilo za. Res pa je, da tukaj smo videli takratno Vlado, bila je prava parada ponosa, če smem tako reči, kako smo zdaj mi uspešni in še do danes, res je, lahko rečem tudi »mea culpa«, še do danes nismo uspeli tem določbam Ustave 70. člena, na podlagi na podlagi te določbe Ustave, spremenjene Ustave spremeniti tudi področno zakonodajo. Ja, »mea culpa«. No, če sem že pri latinščini, res, stari Rimljani so bili izjemno pametni in so človeštvo zapustili kar eno množico zanimivih misli in izrekov, uporabnih in primernih za vse čase - zato pravim, da so bili zelo modri - za vse čase in za vse narode. In ta hip se mi zdi, da je za Slovence najbolj aktualen rek »pecunia non olet« slovensko to pomeni »denar ne smrdi«. Zelo primeren citat, nedavno ga je zapisal tudi znani slovenski odvetnik, nas je na to spomnil. Zelo primeren, če že res govorimo o kanalizaciji, in po svoje smešno, v resnici pa pravzaprav žalostno poslušati načrtovalce in izvajalce te kanalizacije, ki se trudijo prepričati javnost 42. TRAK: (SC) ali pa ves Državni zbor, da imajo, citiram: »vsa dovoljenja za gradnjo kanalov voda in da bo njihov izdelek prek ljubljanske pitne vode tudi povsem varen«. Tako kot je v zvezi s tem še bolj žalostno izmikanje tistih politikov, ki imajo moč odločanja v rokah in v zvezi s tem ugotavljajo, da se tega projekta pač ne da ustaviti, če imajo graditelji pač vsa potrebna dovoljenja. vsem nam je zdaj vendarle popolnoma jasno, v celoti, ponavljam, v celoti in za zmerim, za vse prihodnje čase, varne kanalizacije prek pitne vode preprosto ni mogoče speljati, tega še niso iznašli, ni mogoče speljati. Če bo mogoče nam, ki to vodo zdaj še pijemo, nemara le uspelo, da bomo to počeli še nekaj časa, pa našim zanamcem to zanesljivo ne bo več dano in če bomo to mi onemogočili našim zanamcem, potem se lahko pogovarjamo tudi o dejanjih, ki so kriminalna dejanja. Trde besede uporabljam, Želim samo, da se vsi skupaj zresnimo in streznimo. Obžalujem, da matično delovno telo pravzaprav ni zmoglo to toliko politične volje

torej prisluhnili tudi predsednici republike in pogledali kaj lahko naredimo. Zdaj, nekdo je rekel, ja, 150 milijonov, to pa ja ne more iti v nič, ne veste kaj, tudi če gre milijarda v nič, tudi če gre milijarda v nič, ampak da bomo za naše zanamce zagotovili zdravo pitno vodo, mi te milijarde ne bo žal. Pa za konec nekaj dejstev. V zadnjem času se soočamo ravno prav na tem primeru, pa še kje, pa še kje, mogoče o tem več v naslednjem tednu na enem od odborov, se soočamo z razkrojem pravne države glede zdravja ljudi, naših ljudi, ki je prav tako temeljna človekova pravica, Vlada kot da ne zna ali ne zmore, nimam odgovora, najti pravih rešitev. Čakalne vrste se podaljšujejo. Nadaljujem. Pada nam gospodarska aktivnost, kar se tiče cen, najbrž sami čutimo vsi skupaj na svojih denarnicah. Kar se tiče inflacije, je vladajoči ne znajo krotiti. In nazadnje še sveža novica, upam, da ste jo vsi prebrali oziroma itak za njo veste, ker ste na nek način prikimali še razgradnja Slovenske vojske z odpovedjo pogodbe Boxer z mednarodno oziroma odpoved mednarodne pogodbe z organizacijo OCCAR. Zanimivo, čakalo se je na glasovanje na generalni skupščini OZN o Sloveniji, kandidatki za nestalno članstvo v varnostnem svetu. Ta trenutek tudi izkoriščam, da čestitam nekdanjemu ministru za zunanje zadeve dr. Anžetu Logarju in sedanji ministrici za zunanje zadeve, da sta s svojimi ekipami, s celotno slovensko diplomacijo pravzaprav najbolj zaslužna za ta uspeh. Zaključujem pozitivno, bilo bi pa dobro, da bi pozitivno ta zbor zaključil tudi kar zadeva Kanala ZUPANČIČ: Hvala lepa. Jaz pa čestitam tudi vam, poslanke in poslanci, ki ste bistveno pripomogli k temu, da smo prišli kot nestalna članica v Varnostni svet še na tem mestu.

Ja, res je. Del slovenske politike je po porazih na referendumih, volitvah zašel v kanalizacijo od Medvod preko Vodic do Kleč in zdaj smo slišali napoved, da se vrta že proti Murglam. Preprosto politična tema. O tehničnih debatah, o kanalih nas učijo učiteljice s Pedagoške fakultete, ki kanalizacije od blizu v resnici nikdar in nikoli niso videle in razumele. Kot župan sem v 16 letih, v štirih mandatih zgradil po 40 let besedičenj in obljub sodobno čistilno napravo, nekaj več 10 kilometrov kanalizacij, vodovodov, rezervoarjev in vam povem, ni ga projekta, ni je vasi, da ko kot župan gradiš, temu nekdo ne nasprotuje. Tako je tudi v Ljubljani. Od številnih porazov na petih volitvah dotolčeni opoziciji zdaj pride prav gradnja kanalizacije. V normalnem svetu velja, da gradnje kanalizacij, čistilnih naprav, njihove nadgradnje pomenijo pomemben prispevek k okolju. V letu, ko raziskujemo druga osončja, ko gremo na Luno in nazaj, seveda znamo in zmoremo zgraditi tudi nepropustno kanalizacijo. Ste kdaj pomislili, da v večstanovanjskih stavbah mimo vaših kuhinj, hladilnikov in spalnic na razdalji nekaj 10 varno potekata tako vod za pitno vodo kot za odplake in še in še? Če ne bi zdajle v Ljubljani govorili o kanalu C0, bi pa govorili mogoče o Stožicah, bežigrajskem stadionu. Zakaj ne? Pa govorimo še o RCR-u kot eni najboljših, najbolj sodobnih tovarn za predelavo odpadkov, mogoče govorimo o enem najboljših zavetišč v Gmajnicah v srednjeevropskem prostoru, ampak za očitke županu, ki so mu volivke in volivci zaupali peti zaporedni mandat, je vedno čas, še posebej, če to prihaja iz ust poražencev. Je hudo, ko politika takrat, ko je v opoziciji, govori eno, ko je pa na oblasti, dela pa drugo. Gospe in gospodje, danes smo neštetokrat slišali: črna gradnja, črna gradnja. Kdo je bil že nedolgo nazaj nosilec zakona o legalizaciji črnih gradenj? In ti ljudje bodo zdaj trosili rožice o rušenju čebelnjakov. Zato ker si je del vplivnega / nerazumljivo/ v tej državi zaželel legalizacijo črnih gradenj, ste mu ustregli in ste zakon sprejeli. Toliko o iskrenosti, govori se o Ustavi, o pravni državi. Ja, naša naloga je, da sprejemamo zakone, nismo pa njihov nadzornik, nismo ne sodnik ne upravno ne kakšno drugo sodišče, ampak smo politiki in če smo odgovorni, moramo te zadeve prepustiti stroki. Kakšen je pa odnos tistih, ki se danes sklicujejo na pravno državo, pa bom povedal samo misel njihovega bivšega ministra, ki seveda projekta ni ustavil, ni preprečil, ni zadržal, normalno ga ni. Kakšen je bil pa njegov odnos do pravne države, pa pove stavek, ki ste ga ponotranjili, da če ne bo šlo tako kot smo si zamislili, bomo pa, neke…, nekemu sodniku strli pa tri 44.

Lep pozdrav vsem poslankam in poslancem, predvsem obema državnima sekretarjema, predstavnicama inšpekcijskih služb! Ja, naj povem mojemu predhodniku, da seveda jaz sam nisem obremenjen s tem ali sem koalicija ali sem pa opoziciji, sem pa tretji mandat izvoljen v ta Državni zbor, se bom pa dvakrat dotaknil, ko sem bil v prejšnjem mandatu v opoziciji. Kolega Sajovic, naj vam povem, da smo v prejšnjem mandatu, mislim, da je bilo leto 2019, kjer je bila Šarčeva vlada, večino ministrov, ki so danes v vaši Vladi, so takrat bili tudi ministri, smo s 67 glasovi izglasovali, pa nič proti, da na tem kanalu je treba, C0, veliko stvari postoriti. To je dejstvo, pa se lahko bivši župan Tržiča pa zdajšnji poslanec dela norce tak ali pa drugače. Jaz sem že večkrat povedal, da živimo v državi, kjer imamo seveda mnogo bogastev. Ena od teh je zdrava pitna voda. Mnogo narodov na svetu lahko o tem, samo hrepeni po tem, sanja, pa jim verjetno nikoli ne bo dano. Imamo tudi veliko naselij še v Sloveniji, kjer še nimajo zdrave pitne vode, ampak niso težave vrtine, težava je napeljava. To je naša skupna naloga, seveda politike tega Državnega zbora, seveda skupaj z lokalnimi skupnostmi, posledično ima občina, da se seveda prijavljajo na razpis, da za to zagotovimo čim več denarja, da bodo nekoč seveda vsi Slovenke in Slovenci na svojih pipah zdravo pitno vodo. Seveda tisti, ki še danes nimajo in ko poslušajo, da…, današnjo razpravo, včerajšnjo razpravo, pa mnogo razprav 3, 4 leta nazaj, seveda se nam verjetno malo čudijo. Ker sem rekel, da smo dolžni, da zagotovimo vsem zdravo pitno vodo na vseh pipah v slovenskih gospodinjstvih, smo tudi dolžni, da ohranimo tisto, kar je zdravo

bi pa želel danes, ne bom karal nobenega od državnih sekretarjev, pa niti vas, gospe inšpektorice, vam bi pa želel nekaj pomagati. Še enkrat se bom dotaknil leta 2019. V mojem volilnem okraju je takratna Šarčeva vlada začela graditi prvo fazo 3 kilometrske ceste med Žičko kartuzijo pa Dramljami, to je med občino Slovenske Konjice pa Šentjurjem. Prvo fazo je zgradila Šarčeva vlada, drugo fazo je zgradila Janševa vlada, za kar sem obema vladama kot predstavnik tega volilnega okraja neizmerno hvaležen. Ko se je gradil prvi odcep, je bil seveda strokovno izdelan projekt, strokovno se je izvajalec lotil tega projekta in ves čas projekta so nas domačini opozarjali na enem odcepu, da ni vse tako, kot mora biti. Prva etapa gre h koncu, se položi groba masa asfalta in na tistem odcepu, tudi sam moram priznati, da sem kateremu domačinu bil malo že, mi je šel na živce, ker tako so težili, da ni vse v redu in ko se je položil grobi asfalt, je dejansko na odcepu stotih metrov začel grobi asfalt pokati. Ker me, seveda, gradbeništvo zanima, bil sem že na več projektih zraven, nisem pa strokovnjak, tudi predsednik gradbenih odborov, sem tudi to izvedbo ceste intenzivno spremljal. Ko sem sam pozval izvajalca, pa nadzornega, naj ustavijo, sem bil seveda najprej neposlušen, potem so me slišali in ko pride prvi strokovnjak je naredil zapisnik kot da je nekako stena s knauf ploščo razpokala. Jaz sem bil nato razočaran, ampak ker nisem strokovnjak, sem se umaknil in sem pustil stroki svoje. In nato se naslednji dan položi fini asfalt. Vsi domačini veseli, tisti, ki se vozijo po tej cesti že 50 let pa več. Pa naj povem, da ta cesta, da je to obstoječa trasa, na kateri je potekal promet v makadamski izvedbi že več kot 100 let, seveda z različnimi vozili. In ko se položi fina masa, čez 2 dni pokne cesta in v treh tednih se pogrezne cestišče v dolžini 100 metrov približno za 2 do 3 metre. Na tisoče kubikov je bilo treba tega zemljišča odpeljati. Za naselja, ki so bila vezana na to cesto, je bilo treba zgraditi novo cesto, obvozno cesto. Sanacija je stala veliko denarja. Vsa dokumentacija, kolega, spoštovana državna sekretarja, obstaja na Ministrstvu za infrastrukturo, si lahko pogledate. In če to nesrečo naravno v globini 12 metrov, seveda želim, da se to ne zgodi na projektu, o katerem že govorimo danes cel dopoldan in bomo tudi cel popoldan, če bi se to zgodilo na tem projektu, potem vemo, kakšno pitno vodo bo pilo preko 300 tisoč prebivalcev in prebivalk Ljubljane in seveda vseh tistih, ki hodimo dnevno v Ljubljano. Skratka, državna sekretarja, jaz vem, da je mnogo strokovnjakov v Sloveniji, ki na to opozarjajo, jaz jim zaupam, jaz jim verjamem, ne verjamem pa več tistim, ki so delali na tem projektu. Ne bom rekel, da niso strokovnjaki, imajo pa eno težavo, ker morajo biti tiho. V nobeni občini se še do zdaj ni zgodilo, da župan občine napove ali je potrebna presoja vpliva na okolje ali ni potrebna, potem se odloči na ministrstvu, seveda s podporo vseh strokovnjakov na tem področju se je to zgodilo. Skratka, državna sekretarja, idita na Ministrstvu za infrastrukturo in vam bodo dali vso dokumentacijo, kar se lahko zgodi v času gradnje na zemljišču, 5 metrov pod zemljiščem, 10 metrov pod zemljiščem ali pa tudi več. Včeraj smo poslušali, so nam povedali, da je med kanalom in tam, ko začne voda pronicati, približno 5 metrov. Skratka jaz tistim več ne zaupamo, ne zaupam, ker morajo biti tiho, tu odloča samo eden. Spoštovani, da zaključim, da ne bom predolg. Meni je vseeno, ker prihajam iz Štajerske, ker se bodo Ljubljančani odločali pa Ljubljančanke v prihodnje, bi pa želel, da Ljubljančanke in Ljubljančani ohranite to pitno vodo. Jaz ne bom obremenjen s tem, ker prihajam iz Štajerske, kdo bo bodoči župan čez 5, 10 let, ampak naj ta voda ostane zdrava, pitna, da bomo ponosni vsi na njo, tisti, ki tukaj živijo in tisti, ki prihajajo v Ljubljano. Toda tisti, ki ste podpisani, ki pišete zapisnike, se tudi spomnite na eno nesrečo, ki se je zgodila nekaj let nazaj v Italiji, ko je en viadukt padel. dokler so se ljudje vozili nemoteno, je vse v redu, ko se je pa nekoč nekaj zgodilo, se pa verjetno vsa dokumentacija dala na en kup, pregledala in seveda tudi tisti ljudje so verjetno mogli kaj povedati, ko so bili podpisani. Jaz želim, da se tu tega ne zgodi, ampak vas opozarjamo, seveda ne samo vas, ki tukaj sedite, vpleteni, ki so vpleteni v ta projekt. Tudi pozivam vas, kolegice in kolegi, poslanke in poslanci, da razumete, da to ni politično.

Ni strokovnjaka na svetu, ga ni danes in ga tudi v prihodnje ne bo, ko bo lahko to spremenil. To ne bo možno z daljincem delati. To bo teklo čez cev iz zajetja, skozi cel pa skozi pipo. Zato je naša skupna naloga,

Tema je pomembna, ampak mislim, da se jo lotevamo preveč s politične strani. Dejstvo je, da imajo vsa dela, ki so do zdaj izvedena na tem projektu, pokritje gradbenega dovoljenja. To kar poslušamo tukaj, da se gradi na črno, glejte, to je, bi rekel, enostransko in bi rekel, zelo zavržno, da se tako izražamo v celoti z gledišča na cel projekt. Mogoče bi pojasnil kolegici poslanki, ko je rekla, da so piar sredstva v nesorazmerni višini. Ne bo držalo. Vsi projekti, ki so v izvajanju v okviru kohezijskih operacij, imajo odmerni odstotek za piar sredstva in to je obvezen sestavni del cele operacije. Ste se, drage poslanke in poslanci, mogoče vprašali, kako je to v vašem okolju? Kako se je umeščalo kanalizacijo in pa meteorne vode v okoljih kjer vi živite na vodovarstvenih območjih? Cela Slovenija je praktično na vodi, vendar ta voda ima tudi svoje omejitve. Govorim naprej o riziku, ki ga neko umeščanje projekta, čiščenje in odvajanje voda pelje skozi vodovarstveno območje, smo župani vedno bili, bi rekel, hvaležni, da nismo dobili presoje vplivov na okolje, kajti to nas je lahko ali odvrnilo od operacije ali pa celo podražilo za enormno količino denarja katerim pač nismo bili kos. Ste se mogoče vprašali, kako je s tesnjenjem teh sistemov, ki so bili izvedeni na območjih kjer vi živite? Kako je s potresom? Ali je bila ta presoja narejena? Ali je izvajalec jamčil z materiali, ki so zadostili normam za te izvedbe? Potem, kako je pri vas zagotovljena ločenost meteorne kanalizacije od fekalnih vodov. Ali lahko trdimo, da te preplavitve čistilnih sistemov ne bodo povzročile havarije in onesnažile naših, se se pravi, potencialnih in pa obstoječih virov za vodooskrbo. Verjetno niste, ne, ampak v vsej tej zahtevi na 140. straneh, jaz nisem našel ene strani, ki bi posplošila pristop, ki ga priporočate Mestni občini Ljubljana, da izražate skrb, da vas to skrbi, in da ste pripravljeni veliko narediti na tem področju. Zanima vas samo blagostanje oziroma samo katastrofa, ki jo bo doživela, ki jo bo doživelo prebivalstvo Ljubljane in pa odnos župana Zorana Jankovića, ki bo s tem povzročil ekološko katastrofo.

po vašem mnenju ne bi imelo več pitne vode in to zdaj tukaj prerekujete. Za preostalih milijon 800 tisoč prebivalcev Slovenije, vam pa ni mar. Vi se fokusirate samo na en problem, ki vam prinaša določen političen kapital in s tem bi nekako civilno javnost oziroma civilno iniciativo zainteresirali za ta primer in pa animirali za občudovanje vašega nadaljnjega dela. Zdaj pa, kaj ima projekt C0, česar ti projekti, za katere me tudi skrbi po celi Sloveniji nimajo? C0 kanal ima za razliko od podobnih kritičnih projektov po državi se bo vodil v svojem ožjem vodovarstvenem območju v kinetah, v katerih bo zagotovljena sodobna in napredna senzorika. Natančno se bo spremljalo stanje v kinetah in vsak odklon bo zaznan v sistemu. Živimo v dobi digitalizacije in lahko rečem, da je ta ta del zelo napreden in bi ga vsak nekako pozdravil, da se na tovrstnih problematičnih zemljiščih gradi po tem standardu. Kanal C že ima na vodovarstvenem prehodu tri piezo vrtine. Če veste, kaj so piezo vrtine? To je senzorika za spremljanje stanja voda dobesedno na površini in pa treh nivojih različnih gladin. Mislim, da na včerajšnji seji delovnega telesa smo dobili neko primerjavo, da je vod pet metrov od vodnjaka, to je neumnost, čisto. Vod je pet metrov od prve plasti filtracije te vode. Piezo vrtine so bile umeščene na podlagi dveh študij, ki so morale izkazati umeščanje, da samo umeščanje teh piezo vrtin ne bo poslabšalo kvalitete vode oziroma da ne bo prišlo do onesnaženja. Te piezo vrtine so tudi preventiva za nekako spremljanje tudi v dolgoročnih obdobjih velikih padavin ali pa razlitja vode. V neposredni bližini imamo jez, ki lahko popusti iz kakršnihkoli razlogov tudi, zato so bile umeščene v ta projekt. Vrtine, ne bodo namenjene samo senzoriki, ampak tudi reševanju, če pride do katastrofe. Namreč iz teh vrtin se bo črpala voda, še preden bo prišla do samih vodnjakov seveda v primeru havarije. Jaz upam, da sem s tem vsaj malo prepiha vnesel v ta zasejan strah, ki prihaja iz mestne hiše in se že dva dni z njim ukvarjamo v parlamentu. In še ponovno, kolegice in kolegi, čim prej preverite pri strokovnjakih kakšna je bodočnost vaših vodnih virov v vašem okolju, kjer živite. Mogoče ste bili tam celo izvoljeni, ljudje to pričakujejo od vas.

posamezne stvari res nakopičile. Zdaj, spoštovani, jaz res ne poznam podatka, da mora biti denar za projekt namenjen piar službi, verjetno pa to, če drži, ni na način, da so procenti določeni. In 160 tisoč evrov za piar službo, oprostite, no. V teh časih, ko ljudje gledajo za vsako vrečko, kaj bodo njo dali v trgovini, ko se soočajo z

ki bi imel določen znesek, zdaj že znaša 151 milijonov evrov in je za 16 milijonov evrov presegel svojo prvotno vrednost že sedaj. res je to nedostojno. Zdaj govorite o tem kako imamo drugje in, in pač, pač po drugih občinah. Poglejte, tukaj govorimo o projektu, to je zelo pomembno za tudi širšo javnost, kjer gre za strogi vodovarstveni režim. Tukaj ne gre samo za v širšem pomenu za vodovarstveni režim, ampak tako imenovani strogi. Tukaj bi morali biti tudi mi po tem takem še toliko bolj strogi in gre za največji okolijski projekt, financiran z evropskimi sredstvi iz prejšnje finančne perspektive, ki nekako celoten obsega 131, 131,5 mi pa govorimo o spornem odcepu nekje 2,5 kilometra. In zakaj branite neubranljivo? tukaj bi potrebna bila drugačna rešitev in to se kaže in da bo mogoče tudi javnosti lažje, poglejte, / pokaže zboru/ tukaj poteka kanal, tukaj prihaja pitna voda. Tukaj danes ni nobenih greznic, tako kot pravijo, ker to je tudi ena od tistih piarovskih. Glejte, tukaj čez gre. pokaže zboru/ Poglejte, to so razpoke na kanalu. Jaz vem, da kanal, in to tudi ve Jankovič in to vemo vsi, da ni, bom rekla, nepropustnega kanala. Zato pa ima težave s potresnimi oziroma ocenami potresne nevarnosti, ker ne bo mogel zagotoviti tisto, kar zahteva Evropska komisija, da je potrebno priložiti in priskrbeti popolno pač potresno varnost. Zakaj ne naredi? Zato, ker je nemogoča, kajti kanala, ki ne bi spuščal, ni - in zato ga čez vodonosnik ne gradiš. Glejte, tako so luknje, glejte, tako kineta že zdaj poka, pa veste kaj se dogaja, pa to je kriminal, poglejte kaj je v ceveh, glejte, to je primer cevi, glejte, kaj je noter. katera država bo danes gradila kanal nad vodonosnikom, ki zagotavlja 90 % pitne vode za njihovo glavno mesto. Nobena. Veste, kaj bi vse dala marsikatera država, da bi njihovi prebivalci v mestih sploh lahko še pili iz pip, pa ne morejo? In jaz se tukaj bojim, da je nek interes v tej državi, da bi si želeli, da tudi tukaj pijemo iz plastenk, ne. Ena plastenka evro pa pol, na dan porabimo tri, pa še za kuho in tako naprej, kakšen znesek pride? 350 tisoč na dan in še vsi tisti, ki prihajajo. Jaz se res bojim glede na to, kaj vse slišimo. Zdaj, prej je bilo očitano s strani vodje poslanske skupine, češ da imamo mi težave z volilnim rezultatom. Mi nimamo nobenih težav z volilnim rezultatom. Dajte že nehati s to pijanostjo od zmage na volitvah, kajti ta je najslabša za vas, posledično pa potem za državljane in državljanke. Nehajte s tem in dajte tudi poslušati druge. Da je ta vaša pijanost tako velika v državnem, v, v mestni hiši skupaj z listo Jankovića onemogočate seje na to temo, potem pa se čudite, zakaj tudi tukaj govorimo.

Očitno so preveliki in so. Ta gradnja mora biti ustavljena. Prej je kolega Sajovic rekel, da pod prejšnjo Vlado ni bila ustavljena. Seveda je bila. Vizjak je zahteval pripravo presoja vplivov na okolje, bila je tudi razveljavljena določena gradbena dovoljenja in gradnja je stala. Začela se je s Svobodo. Daj povejte kam se bo nadaljevala, pa govorimo vendarle o resnih zadevah. Zdaj tisto glede, a veste, kaj je nekdo rekel, nek minister v neki zadevi, glejte, predsednik Vlade je celo rekel, da je mislil, da se bo RTV dalo rešiti na legalen način. In kaj je iz tega sledilo, da imamo Ustavno sodišče, ki je ne operativno in vsebinsko ne zmore odločati. Je pa res nekaj, to pa je zanimivo, da dva dni nazaj sem na osrednji informativni oddaji dvakrat gledala Niko Kovač, za različne strokovne teme, včeraj njenega očeta o kanalu nič, C0 pa niti besede. Toliko o osvoboditvi RTV. to danes ni glavna tema, ampak odgovarjam na to kar je kolega Sajovic razlagal tukaj. Skratka, poglejte, preveč je teh zadev in dejstvo bi bilo, da se ta del gradnje ustavi, da se zadeve pogledajo in poišče alternativna rešitev. Ne gre za celo gradnjo, še enkrat, ne gre za celo gradnjo. Gre za en manjši odsek in vidite, da je nevaren. Že sedaj kaže na to, kaj se bo zgodilo s pitno vodo v Ljubljani in vse več je glasov stroke, vse več bom rekla, civilne družbe, ki se oglaša tako ali drugače. Ampak poglejte prioritete te Vlade, kjer je prej minister, predstavnik ministrstva nekaj časa namenil, kako zelo ste zavezani pitni vodi in kaj vam to pomeni po celi Sloveniji, absolutno, zavihajte rokave, začnite predlagati. Prej je kolega poslanec rekel, da se naj za vse projekte naredi presojo vplivov na okolje, dajte sprejeti to, mislim, da naredite ob ob taki večini lahko v dobrem tednu dni. Dajmo, zavihajte rokave, vendar pa mislim, da danes ščitite res nekaj kar je neubranljivo in to ni dobro. Ni dobro zato ker, kot sem že večkrat poudarila, gre za nevarnost, gre za ekološko nevarnost in to zadevo vendarle ne moremo gledati na tak način. Pa tudi dajte se poenotiti. Eden od vaših poslancev pravi, da politična razprava ne sme biti na to temo, drug poslanec reče, da smo preveč politični, jaz pa mislim, da smo, in da moramo biti zavezani eni stvari, čisti vodi. In vaš odnos, sprejeli ste nevladne organizacije, Jenulla, Nike Kovač in vseh tistih, ki so razbijali po tej tej Ljubljani, na primer nevladne organizacije, ki se danes še kako borijo za to čisto pitno vodo v Ljubljani, pa prosijo že ne vem koliko časa, da bi jih ta Vlada sprejela.

Hvala lepa za besedo. Najprej uvodoma bi povedal tisto kar sem povedal tudi uvodoma v svojem stališču, da je bil Mestni odbor Nove Slovenije, Ljubljana prvi, ki je opozoril na na to težavo v naši državi, da je vrč čiste pitne vode, ki sem ga prinesel predsedniku Vlade, sprožil nek plaz, ki se zdaj ta snežna kepa vali, da se o tem čim več govori. Vesel pa sem tudi, da so moji včerajšnji argumenti na Odboru za infrastrukturo,

na Odboru za infrastrukturo ni spregovorila niti ene besede, v času razprave, govorim. Nismo ustvarili nobenega prepiha, s tem se nanašam na prejšnje besede poslanca in Svobode, vi pa ste ustvarili vodo na mlin Zoranu Jankoviću, to pa ste naredili. Na samem začetku svoje razprave, ker imam v bistvu zelo malo časa, bi postavil tri vprašanja. In sicer, koliko izmed vas poslancev si je ogledalo črno gradnjo, je šlo na teren? Nihče, nihče ni šel na teren. Povejte mi naprej, ime države, ki je dopustila isto kot dopušča država Slovenija vlada Roberta Goloba, da dovoljuje napeljavo fekalij čez čisto pitno vodo, povejte mi ime ene države? Nič, seveda, ker take države ni. Dajte mi še nekaj odgovoriti, ali se vam zdi župan Ljubljane pošten človek? Zelo zgovorno, kar sem zdaj slišal. O čisti pitni vodi, se pravi, odločajo tisti poslanci, ne, ki niti niso šli na teren, se pravi, odloča osem poslancev Državnega zbora, ki jih sploh ni bilo na terenu, odločajo o usodi čiste pitne vode za 330 tisoč ljudi. Veste kaj, odrezali ste si vejo na kateri sedite, samo vi se tega danes še ne zavedate, magnetogrami se hranijo in čez leta boste mogli sprejeti odgovornost. Zmaga pa itak poslanec, ki je včeraj v času, ko je komentiral svoj obrazložitev glasu, ki je povedal, da se je okužil z vodo, ki je onesnažena s fekalijami, ampak da priporočil, da bomo ohranili čisto pitno vodo tukaj v Ljubljani seveda ne bo podprl. S tem, ko ni podprl priporočila, je podprl to, da bo se na vodovarstvenem območju, kjer se črpa čista pitna voda bo od zdaj naprej, če bo ta kanal zgrajen, je podprl 750 kanalizacij, 750 spojev teh cevi, kjer bo 10 0% danes, čez pet dni, čez en mesec, pol leta začela puščati fekalija. To pa je podprl. Mislim, da je odšla zadnja kmečka pamet, zdrava kmečka pamet od vas in tukaj ste si zabili po mojem zadnji žebelj v vašo krsto. Mislim, da je s tem trenutkom svobode konec v naši državi. Postavili ste se na stran enega človeka proti tristo 330 ljudem. To je noro, kar počnete. Zaradi tega, kar počne en človek v naši državi, vi ste se postavili direkt za njega, pa to je nedopustno, mogli bi se postaviti na stran ljudi pa toliko ste pred volitvami obljubljali. Danes na seji, tako kot vedno do vseh sejah do zdaj, ki se tiče kanala C0 ni predsednika Vlade, predsednice Državnega zbora, prej je bila, ni ministrov, niti en minister ni prišel, pa mi govorimo o usodi čiste pitne vode za 330 tisoč ljudi in tukaj bi morali sedeti vsi ministri in ni niti enega, ni predsednice države, ni varuha človekovih pravic, nobenega ni, pa vsi boste to vodo pili. Žagate si vejo na kateri sedite. V čem je problem? Je treba zdaj tako zelo pokazati slikice, da mogoče kdo majčkeno bolj razume, z vsem spoštovanjem govorim. Če si mi zdaj predstavljamo, v tej dvorani v višini balkona poteka kanalizacijska cev, po kateri se bodo pretakale fekalije. Tukaj spodaj, kjer smo pa mi, pa teče čista pitna voda, ki jo črpajo za 90 % Ljubljančanov, zato sem s sabo prinesel eno fotografijo in ta fotografija zelo nazorno kaže situacijo, kaj se dogaja, zato da bodo ljudje razumeli. Ker jaz, ko slišim za besedo kanalizacija, rečem, the best, mi to rabimo, kanalizacijo rabimo, ampak ne po vodovarstvenem območju, sploh pa ne tam, kjer se črpa čista pitna voda za 330 tisoč ljudi. Poglejte, kaj se dogaja. 22 tisoč gospodinjstev iz Medvod kanalizacija bo napeljana, pazite, mimo čistilne naprave Brod, namesto, da bi priklopili na čistilno napravo Brod, kapaciteto povečali. Ne, boste vlekli ta kanal čez vodovarstveno območje v dolžini 4,5 Sporen je samo tale del od Ježice naprej do Sneberij in proti Zalogu, sploh ni sporno, potrebujemo tam kanalizacijo, ne pa čez vodovarstveno območje. Kako pa pride čista pitna voda do enega bloka, do enega stanovanja v Ljubljani? Čisto preprosto. Tule gor teče reka Sava,

bo potekala kanalizacija, fekalije, ob dejstvu, ki se ga moramo zavedati, je, da vsaka kanalizacija pušča, da niti ena kanalizacija, vsaka kanalizacija pušča, tista, ki že in tista, ki še bo in izračun in mestna občina razpolaga s tem izračunom, do 800 kubikov fekalij na dan, 800 kubikov je enako 800-im cisternam. To bo steklo v vodo in to vodo bodo pili Ljubljančanke in Ljubljančani. Do zdaj ta voda ni klorirana, sigurno bo, ko bo pa uničena, je pa zgodbe konec. Vi štirje, ki ste danes tukaj, kažem s prstom na vas, se opravičujem, drugih ni, nosite vso odgovornost, vaši ministri, predsednik Vlade, predsednica države, minister za obrambo in tako naprej. Varuh kje ste? Ni vas, nikjer vas ni, In, ko vas zdaj takole gledam, kajne, vam na čelu piše, joj, upam, da tole čim prej mine. Res, koalicijske poslance, smilite se mi, ker morate zagovarjati enega človeka proti 330 tisočim ljudem, Jaz vam sporočam samo eno stvar, nehajte se igrati z vodo. Dajte malo razmišljati. Se je zgodila Istra, so s kamioni, civilna zaščita, gasilci, vojska je furala tja vodo, je bilo veliko manj ljudi, kot gre zdaj tule, v Ljubljani. Kaj, če se bo to zgodilo v Ljubljani, ne rabite z očmi zavijati, ampak kaj, če se bo to zgodilo v Ljubljani? Imate scenarij za 330 tisoč ljudi? Imate dosti kapacitet v bolnicah, če bodo ljudje tam pristajali. Zakaj to govorim? Prihajam iz Savinjske doline, kjer smo to doživeli. Jaz sem se pogovarjal, sem že včeraj na odboru povedal, z gospo, ki je prestala zelo težek porod in je rekla, da zaradi tega ne bo imela več otrok in je rekla, da se to ne da primerjati z okužbo, ki jo je staknila, ko je pila onesnaženo vodo, da ni imela več kaj bruhati, da so to take bolečine, ki jih ne zna opisati. Zato vsem poslankam in poslancem sporočam, sploh koalicije, nehajte se igrati z vodo. Nimate dokumentacije, pa župana še vedno ščitite, da dela vse prav. Jaz vem, da je človek v vaši koži ali pa si domišljam, postavljen pred dejstvo, grožnja ali kuverta in potem izbiraš. Ne prepričujte me, da je drugače, ker vam ne verjamem. Ampak ne morete dopustiti, da nekdo v tej državi gradi brez celostne presoje vpliva na okolje. To je povedala zaposlena na ministrstvu, ne ena, dve. Imamo tudi dokument, ki to izkazuje. Niti nimate gradbenega dovoljenja, pa dopuščate gradnjo. 2 inšpektorici imamo tule, z vsem spoštovanjem, sta prišli danes na sejo, dopuščate črno gradnjo. Pa kakšno sporočilo vi dajete ostalim županom? Kakšno sporočilo dajete vsem ostalim ljudem? Čebelnjake podirajo v 3 dneh, gradbeno dovoljenje moraš čakati 2, 3 leta in še več let, da ga dobiš, Zoran Janković lahko gradi, ni problema, če nima gradbenega dovoljenja. Kakšna je to inšpekcija, ki ne vidi, da 240 metrov kanalizacijskega cevi v KO Stožice, 2161 parcelna številka, poteka po drugi parceli in KO Ježica in KO Stožice isto, 2324. Kakšna je to inšpekcija? Vem, včeraj ste na odboru povedali, da vi to nadzirate. Jaz sem vam povedal že takrat in vam povem še zdaj, lepo prosim, ne nadzirajte predolgo, ker Zoran Janković gradi, da ne bo potem politika izvršenih dejstev, ker točno to se dogaja. Druga inšpektorica je rekla, vi pričakujete, da bomo mi to ustavili. Točno to pričakujemo, da boste vi ta projekt ustavili, zato ste tam v službi, zato ste tam v službi, kajne. Se pa dogajajo v tej državi karierni preskoki. Nekdo, ki je bil minister v času prejšnje Vlade, ne, ne, za javno upravo, je danes podžupan Mestne občine Ljubljana. Kako prikladno, kako prikladno. Bivši načelnik upravne enote pristane direktor Holdinga, ena gradbena inšpektorica, ki je to nadzirala, pa je danes zaposlena na, vodja referata na Mestni občini Ljubljana. A razumete, da nekaj v tej državi ne štima? Še predsednica države se je na to odzvala in je podala svoje mnenje. Napisala je pismo, ampak bolje to, kot nič. Kaj vas še mora v tej državi prepričati, da boste rekli, stop, dovolj je. 30 zdravnikov iz UKC Ljubljana se je oglasilo, a to za vas ni dosti. Gradbena stroka, strokovnjaki so podali svoje mnenje. Kaj so povedali? Povedali so marsikaj, da so materiali gorljivi, lahko se obetajo tudi, zgodijo teroristični napadi, napadi nekega piromana, material je, gorljiv, je iz poliestra. Kako bo gasilec to pogasil, mi povejte, z vodo bo šprical kanal in voda ne bo v zrak šla, ampak bo padla vedno dol, in gor na vrhu še vedno gorela. V gradbeni stroki opozarjajo na veliko drugih stvari, med njimi tudi na spoje, na stike, ki bodo slej ko prej se razrahljali, na možnost potresa, moramo vedeti, da je bil v Rojah največji potres točno na trasi kanala C0, a vi greste ravno tja graditi in potem se človek za božjo voljo vpraša, pa kakšen je tu interes, zakaj, (nadaljevanje) strokovnjaki, ki to malo bolje poznajo kot jaz? Ker je treba območje degradirati in uničiti. Uničiti vodni vir, ko bo vodni vir uničen in bo uničen slej ko prej, pa bo postal poligon za gradnjo. Že zdaj potekajo razlastitve, 150 razlastitev kmetov, jemljete jim zemljo, podirate jim hraste, jemljete jim vse tam in kot vlak, lokomotiva rušite vse pred sabo. Inšpekcijske službe ne ukrepajo. Pardon, delajo, ampak delajo dolgo. Tako je treba, hitro in učinkovito inšpekcijo potrebuje ta, ta država. In zdaj ključno vprašanje, ki se ves čas navezujem, kako to gradnjo ustaviti, kdo lahko to gradnjo ustavi. Gradnjo lahko ustavi inšpekcija, gradbena inšpekcija, ampak ne vidijo 240 metrov kanala po sosednji parceli, prav tako ne vidijo ob črnuškem mostu, da občina Ljubljana posekala ne 6 metrov pasu gozda, zaščitenega gozda v Naturi 2000, ampak 26 metrov. Tega ne opazijo, se pravi, ne vem, kaj lahko še naredimo, če inšpekcija v naši državi ne bo ukrepala. Nataša Pirc Musar bi lahko ukrepala. Napisala je dve pismi, lahko bi več, bistveno več, ne vem, zakaj ne naredi. Potem pa še Robert, Robert Golob bi lahko to ustavil, ampak on verjame v pravno državo. V tem primeru jaz ne morem verjeti v pravno državo, ker obstajata dve pravni državi, ena za tiste posvečene, ena pa za vse ostalo. In ne se slepiti, da je drugače, ker je točno, ker Veliko je bilo zavajanja in tudi je treba večkrat te stvari ponoviti, največ jih je pa povedal direktor Voke včeraj. Pa to je trosil od začetka do konca same laži, potem pa je vstal in je šel, Da se je ta projekt začel izvajati leta 1991, laž, Janković gradi tukaj danes in zdaj, sami začetki pa res segajo v 70. leto in naprej, ko se je sploh začeli pogovarjati, da se bodo s temi projekti sploh začeli govoriti. Rekel je, da je projekt voden transparentno. Kaj je to za vas transparentno? Da se pretepa ljudi na svoji zemlji? Je to transparentno, da kmetje niso bili upravičeni do neke razprave pred gradnjo, to za mene ni transparentno. Da niso stranka v postopku, a ne, skrivali ste jim gradbeno dovoljenje in dokumentacijo in tako naprej, to za mene ni transparentno, 400 greznic, to pa je največja laž, ki je bila izrečena, seveda pritiskati na čustva ljudi, da bi rekli, jo, je teh 6 tisoč 400 greznic je pa res treba napeljati v čistilno napravo. Ja, treba, ampak te nimajo veze, te nimajo veze s kanalom C0 oziroma so distancirane ob Medvodah, Vodicah. In je treba fekalije sčistiti tam. Zakaj jih je treba po 34 kilometrov do Zaloga? Vsak naj čisti za sabo. Mimo čistilne naprave Brod, sem vam pokazal, gre teh 6 tisoč 400 greznic v Medvodah pa v Vodicah, mimo, direkt mimo.

zato je to potrebno. Časa mi zmanjkuje, bi še marsikaj povedal, pa ne morem, ampak včerajšnji Odbor za infrastrukturo, sramota. Tistih osem imen gre v zgodovino zato, ker niste podprli priporočil. Kmetje se vam bodo oddolžili, vaše ime ne bodo napisali ob Nemški cesti, da jih boste lahko vsi prebrali, vi ste uničili to vodo. Levica, da vas ne čujem enkrat več o čisti pitni vodi. Včeraj Nataše Sukič ni bilo na glasovanje, pa danes to govori, kako se zavzema proti temu kanalu, včeraj je pa ni bilo na odbor. Sramota. Smo tukaj zaključili. In še imam petnajst sekund in bom povedal: Janković ostaja, prišla je Svoboda, odšla je čista pitna voda.

predstavniki Vlade. Moram najprej reči, da mi je ta sposobnost pravljičarstva in preroštva, sem jo slišal ravnokar, kar zanimiva. Napovedali so propad gibanja Svoboda, jasnovidci so in vejo, da nobeden od gibanja Svoboda ni bil na kanalu. Jaz vem vsaj za sebe, za kolega Lamuta in za kolega Gregoriča, ki smo si stvari ogledali, tako da. Tretja stvar seveda je pa, da nam ves čas nekako poskušajo dopovedati, da imamo manko zdrave kmečke palice. To je za mene žaljenje, pa seveda vem, da predsedujoči na to ne bo odreagiral, ker je malo prej tudi on iz poslanske klopi rekel: »Tisti, ki ima vsaj malo

tema za opredeljevanje politikov in poslancev glede odločitev strokovnjakov iz različnih področij. Danes se predlagatelj v bistvu spušča v odločitve najprej strokovnjakov, ki so zbirali podatke in vse tisto, kar je potrebno za to, da pride do odločitve za gradnjo kanala C0. Ta drugič se spuščajo v odločitve predlagatelji strokovnjakov, ki načrtujejo tovrstne objekte, potem se spuščajo v odločitve tistih, ki take objekte umeščajo v prostor, potem se spuščajo v odločitve strokovnjakov, ki iščejo ustrezne tehnične rešitve glede na zahteve, ki jih tak, objekt mora izpolnjevati. Potem se spušča v odločitve tistih, ki vodijo po nekem zakonu upravne postopke, se spuščajo v odločitve tistih, ki gradijo in se spuščajo v odločitve tistih strokovnjakov, ki nadzirajo to gradnjo in seveda se spuščajo v odločitve še vseh ostalih, ki s svojim strokovnim znanjem prispevajo, da je tovrsten objekt varen in bo po izgradnji služil svojemu namenu. Zdaj, s spuščanjem v odločitve strokovnjakov s strani predlagatelja, se torej srečujemo z odnosom politike in stroke, kakšen naj bi imela odnos politika in stroka. Naj bi se politika in stroka naj bi se med sabo spoštovali in medsebojno sodelovali. Politika lahko uporabi strokovne nasvete in raziskave za bolj informirane odločitve, medtem ko stroka lahko prispeva k političnemu procesu, s svojim znanjem in analizam, s tem sodelovanjem se lahko dosežejo boljše politike, ki temeljijo na znanstvenih dejstvih in razpoložljivih dokazih. Ali ima predlagatelj kakršno koli podlago, da zatrjuje, da strokovna stališča pri načrtovanju in izvedbi kanala C0 niso primerna? Po mojem prepričanju nobenih. Le pavšalno zatrjuje, da je ogrožena pitna voda 350 tisoč prebivalcev Ljubljane. Kot smo včeraj slišali na odboru, je kanal C0 jedrska bomba, da bomo odgovorni za pomor Ljubljane, prebivalcev Ljubljane in poslušali druge kataklizmične izraze za katastrofo in uničenje, ki jo prinaša kanal C0. To nima v resnici nič skupnega s stroko, to je enostavno manipuliranje ljudi, čemur bi moral, čemur bi se moral vsak odgovoren politik izogibati, in cenen populizem namenjen seveda samopromociji. Kdaj lahko politika poseže v postopke, ki tečejo po predpisih? Kadar to izvede v okviru zakonodaje in upoštevanja pravne države. Pomembno je, da politika ne posega v postopke, ki tečejo po predpisih. Politika mora spoštovati pravila, ki urejajo postopke in varujejo pravice strank ter zagotavljajo transparentnost, zakonitost in pravičnost postopkov. Ali so priporočila predlagatelja, ki jih ima glede kanala C0 taka, torej ali so priporočila v priporočilih spoštovana pravila, ki urejajo postopke in varujejo pravice strank ter zagotavljajo transparentnost in zakonitost postopkov? Niso. Trditev predlagatelja, da je kršena ustavna pravica do pitne vode, nima nobene podlage. Predlagatelj nad dokončane postopke postavlja pisma skupin posameznikov in interese posameznikov, zahteva da se ustavi gradnja, za katero je investitor v okviru upravnih postopkov pridobi vsa potrebna dovoljenja. Brez, v tem trenutku kakršnegakoli dokaza predlagatelj trdi, da je bila zlorabljena in izigrana zakonodaja. Torej, nas poslance predlagatelj s svojimi priporočili sili neposredno, da posežemo v postopke in kršimo zakonodajo in pravila.

jih še konec, namenjenih temu, da se z nenehnim ponavljanjem in obnavljanjem iste teme pri ljudeh zbudi nezainteresiranost za resnične probleme v družbi z apatijo, ker to olajša manipulacijo, politiko z namenom razdvajanja v družbi in temu je potrebno odločno reči ne. Ne gre za čisto pitno vodo, ne gre za Kanal C0, gre za neodgovorno manipuliranje in ustvarjanje strahu. Hvala.

Po vsem tem pa v bistvu bolj, da je šel kolega iz dvorane, ker to, kar je govoril, glejte, to pa resno. Nimamo možnosti, da posežemo v postopke, nimamo nobenih možnosti. Kdo pa posega v postopke? Mi pozivamo pristojne, da posežejo v postopke. Mi pozivamo pristojne, da naredijo vse, da se ta gradnja ustavi, ker nima vseh postopkov, ali se vi hecate? Če je bilo določeno, da se naredi okoljevarstveno soglasje, da je potrebno, potem je potrebno. Če je potrebno narediti presojo vplivov na okolje, ministrstvo samo pravi, da je potrebno, ampak ga Janković ne bo naredil in potem govorite, da nam ni za čisto pitno vodo, mi opozarjamo kaj bo. In ker opozarjamo, smo zdaj mi problem, ne vi, ko bi lahko to opozorilo vzeli resno in zadevo pravočasno ustavili. Seveda je tempirana bomba, spoštovani, ekološka tempirana bomba in še več. Državni sekretar vašega ministrstva, sedaj dr. Rajh je leta 2019 navedel: »Gre za trajnostno varovanje ključnega vira pitne vode za glavno mesto.«, nadalje je dejal: »Gre za strateško, okolijsko, zdravstveno in obrambno dolžnost Republike Slovenije in mesta Ljubljana, da se to zaščiti.« Pa nehajte, raje sodelujte. Takrat smo sprejeli, še enkrat, poglejte, z vami skupaj smo sprejeli določene sklepe. Eden od teh sklepov, ki ki je bil namenjen Ministrstvu za notranje zadeve je delno realiziran in prav je in je pokazal, da se kršijo človekove pravice, varnostne službe, ki jih najema Janković. Za davkoplačevalski denar, pretepajo naše državljane in vi pravite, da se hecamo in da ni nobenih možnosti za poseganje in da gremo v postopke, da se mi, ne vem, vtikamo v postopke. Ne, mi pozivamo, da tisti, ki so odgovorni, da so postopki zakoniti, ker niso zakoniti. Da so ustavni, ker niso ustavni, kajti neustavno je kršiti zakonodajo, potem seveda ste v posmeh pravni državi. Dajte saj imate že skoraj dovolj glasov spremeniti Ustavo pa sčrtajmo, da smo pravna država, očitno smo samo še država svobode. Hvala. Naslednji dobi besedo gospod Andrej Hoivik. Izvoli. ANDREJ HOIVIK (PS SDS): Predsedujoči, hvala lepa za besedo. Že samo, če pogledamo po dvorani, trije poslanci od 53 vladne koalicije, to mislim, da vse pove kako oni gledajo na svoj program, ki so ga zapisali za volitve novembra 2022: »Svoboda za Ljubljano, za varovanje pitne vode in okolja v Ljubljani.« Govorite nam in tudi Vlada govori, da nima možnosti, da ustavi ta projekt in zapišete, Vlada in potem citirate tudi v stališču, »le investitor lahko ustavi ta projekt«.

In če bi bilo res to, kar pravi Vlada, da lahko MOL ustavi gradnjo kanala C0, drekovoda čez pitno vodo, potem bi bila Svoboda tudi prisotna v MOL-u in bi podprla tako Levico, SDS, neodvisne svetnike in svetnice, stranko Vesna, Pirate in tako naprej, ki so vsi proti tej gradnji in so to javno izpostavili. Vendar kako rečete o Svobodi, ko vas posede predsednik Vlade, predsednik vaše stranke, ki vas je že enkrat posedel za mizo, ko ste dali izplačilo nagrade direktorici zdravstvenega doma, tako dela tudi danes. In ni čudno, da potem Zoran Janković, gangster Ljubljane, kot ga je imenovala svetnica iz stranke Vesna, reče na proslavi: lepo je, da imamo Svobodo, lepo je in krasno je, da je Svoboda osvetlila Ljubljano. Zato, da lahko nadaljuje s svojim nezakonitim, protipravnim projektom. In poglejte, to ne drži, kar ste dejali, spoštovani kolegi in kolegice, tudi kolega Props. 6. marca 2023, uraden dokument Ministrstva za okolje, podnebje in energijo, podpisana gospa Tanja Bolte: »V zvezi z navedenim bi želela opozoriti na 63. člen Zakona o varstvu okolja, ki določa, da nosilec posega lahko izvede poseg le na podlagi pravnomočnega okoljevarstvenega soglasja«, citat iz zakona, »ki pa v danem primeru še ni bilo izdano«. In da bi bila zmeda še večje, točno je jasna zdaj situacija Svobode, zakaj je Ministrstvo za okolje in prostor razdelila na dva dela, na ministrstvo za okolje in na ministrstvo za prostor. Prav zaradi to, zaradi tega, da ustvarja nadaljnjo zmedo, da se potem prerekajo en s tega ministrstva in iz tega inšpektorata in da bo gospod Janković lahko zaključil svoj projekt v danem roku kljub temu, da bo kršil ustavno pravico zasebne lastnine, kljub temu, da bo kršil pravico do čiste pitne vode, ki je čez 10, 20 let v Ljubljani ne bo več. In to je sramota za vas, ki ste v programu zapisali: svoboda za Ljubljano. Ko je predsednik Vlade, predsednik vaše stranke dejal: »Tukaj in zdaj ustvarimo zdrave temelje za naprej«. Res krasni zdravi temelji za naprej, spoštovani. To so slabi temelji in lahko vas je resnično sram tudi sedaj, ko ste le štirje poslanci vladne koalicije tukaj. In vi moralizirate o svobodi in o pravicah. Žalosten dan za Slovenijo, žalosten dan za Ljubljano. Hvala bogu, sam živim v Škofji Loki, kjer bomo še naprej pili pitno vodo, čisto pitno vodo iz pip, bodo pa, izgleda čez 10, 20 let v tej Ljubljani, v najlepši prestolnici Evrope, fajn zaslužili s plastenkami, ki bodo le še edini vir pitne vode v glavnem mestu zelene Slovenije.

Naj omenim, da smo včeraj v dobrih petih urah dobili kar, kar nekaj argumentov oziroma dejstev, kateri kažejo na to, da s tem projektom izgradnje kanala C0 ne moremo nadaljevati. Tam so bili prisotni neodvisni strokovnjaki, samo eden je bil odvisen, ta gospod je bil pač neodvisen, odvisen zato, ker je zaposlen na Mestni občini Ljubljana, v glavnem so nam pa dejstva predstavili neodvisni strokovnjaki, kateri so bili tam v okviru svojega prostega časa. Žal, tako kot je že bilo kar nekajkrat rečeno, na včerajšnjem Odboru za infrastrukturo, okolje in prostor ni bilo, ni bilo kateri se nekako izogibajo svoje odgovornosti, z vsem spoštovanjem do državnih sekretarjev kateri so bili tam, ko so strokovnjaki, ampak mislim, da zaradi teže tega bi bilo potrebna tudi ministrska ekipa. Veliko je bilo govora tudi o tem okoljevarstvenem soglasju. V mesecu marcu smo imeli v tem Državnem zboru skupno sejo Odbora za infrastrukturo ter Odbora za javno upravo, lokalno samoupravo in Odbora za okolje. Na tem odboru je naša poslanka, gospa Anja Bah, vprašala predstavnico Vlade, ministrstva, ali se lahko gradi kanal C0 brez pravnomočnega okoljevarstvenega soglasja. Takrat je rekla gospa Vesna Kolar Planinšec, da na tem odseku ne. To je bil zelo jasen odgovor, da se s tem projektom tukaj ne bi smelo nadaljevati. Zdaj, kot sem rekel, je bilo včeraj kar veliko dejstev in argumentov nam predstavljenih, jaz bi pa mogoče opozoril na sledeče. Opozoril bi na en objavljen članek v reviji Kriminalistika in kriminologija iz leta sicer 2018, katerega so napisali člani članek kot je Katja Eman, Eman, Saša Kuhar in Gorazd Meško. Ti avtorji so izredni profesorji na na Fakulteti za kriminologijo, za varnostne vede, na Fakulteti za varnostne vede Univerze v Mariboru. In sicer, v uvodnem uvodu opisujejo, da je pomanjkanje čiste pitne vode ena izmed ključnih težav 21. stoletja, kjer v skrajnih primerih govorijo tudi o vojnah zaradi vode in posledično v množičnih migracijah. Čeprav živimo v modrem planetu, je pitne vode vse manj, zato je njeno ohranjanje še toliko pomembnejše, saj jo človek potrebuje za preživetje, nujna je za pitje in oskrbo s hrano, za proizvodnjo energije in za industrijo. Vsaka oblika onesnaženja, tatvine in druge nezakonite dejavnosti proti vodnim virom je nedopustna in bi morala biti kaznovana. V okviru mednarodnega projekta, kateri je potekal januarja 2016 do konca leta 2017, smo izvedli analizo pojavnih oblik in razširjenosti kriminalitete zoper vodo v Sloveniji. Študiji smo uporabili triangulacijo kvalitetnih in kvantitetnih metod, pri čemer smo posebej osredotočeni na sodelovanje s policijo ter Inšpektoratom Republike Slovenije za okolje in prostor, ki kažejo, da kazniva dejanja predstavljajo manj kot četrtino vseh kaznivih dejanj zoper čisto pitno vodo v primerjavi z kaznivimi dejanji zoper okolje v Sloveniji. Tukaj še v tem članku navaja tudi, da je Slovenija ena izmed izredno bogatih držav z vodo in vodnimi viri, tega se država zaveda, zato je v zadnjih letih pri zaščiti vode in vodnih virov naredila tudi korak naprej, saj se je v Ustavo zapisalo, in sicer v 7.a člen, ki določa, da ima vsakdo pravico do pitne vode, in da so vodni viri javno dobro, in da jih upravlja država, in da prednostno in trajnostno služijo za oskrbo prebivalstva s pitno vodo. Tako da, tukaj še potem navajajo, v primeru kakršnekoli kršitve zakonodaje o varstvu voda, govorimo o kriminaliteti zoper vode. Nadalje tudi pišejo, da gre za sodobnejšo obliko kriminalitete, ki se še razvija. Kriminaliteta zoper vodo spada med ekološko kriminaliteto. Prav tako gre za obliko kriminalitete, ki se je ljudje najmanj zavedamo

V nadaljevanju so opisali tudi pojavne oblike kriminalitete zoper vodo, in sicer v sedmih oblikah in tu pod pod tretjo alinejo so opisali, da je onesnaženje vode, ki se po navajanju enega izmed svetovnih časopisov pojavlja takrat, ko pridejo strupene snovi v stik z vodnimi telesi. te se v njih raztopijo, ker v njih ležijo in na površini ali se potopijo v dno. Tako, da pod onesnaženjem te vode so vključena tudi vsa kazniva dejanja, ki so storjena zlasti posredno ali pa neposredno. Tako da lahko bi rekli, da v tem primeru, ko smo govorili danes in včeraj, gre pač za obliko tudi tega in mogoče tudi zaradi tega se pač ministrska ekipa ni udeležila ali se noče izpostavljati tem debatam, kajti vemo, da če bo in jaz upam, da ne bo nikoli tekla kanalizacija po teh ceveh, bi lahko govorili tudi o temu, kar mora biti tudi nekako kazensko, kazensko opredeljeno. Toliko, hvala.

Zdaj, prav je, da tudi naši najmlajši spremljajo te debate v Državnem zboru, zlasti, ko gre za dobrine, kot je naša neprecenljiva voda in na nas politikih je, tako kot je rekla prej predlagateljica, kolegica Anja, da to vodo ohranimo čisto nedotaknjeno, da bodo tudi oni čez leta, desetletja lahko pili vodo iz pip po vsej Sloveniji. Zdaj, nekaj bi želel povedati glede pravnih aspektov problematike kanala C0. Tukaj so seveda ključni trije zakoni, Zakon o varstvu okolja, Zakon o graditvi objektov in Zakon o kritični infrastrukturi. Zdaj, vsi ti zakoni so jasni, so transparentni, bolj ali manj jih lahko tudi pravni laik bere, ampak kot smo že ugotavljali, vsi so bili na neki točki ali izigrani ali neposredno poteptani ali pa mogoče celo povsem ignorirani. Zdaj, ljubljanska občina ima seveda sprejeti svoj program varovanja okolja, se pravi, kaj je dopustno, kaj je nedopustno, ampak kakorkoli obračamo, ne more biti nek občinski program, ki pač pravi, da je zdaj s tem kanalom vse okej, ne more biti biti v nasprotju s samim Zakonom o varstvu okolja. Zdaj, malo širša slika okolijske zakonodaje v Sloveniji, jaz osebno mislim, da je dobro napisana, res z občutkom za varovanje okolja in še posebej vod, pa da tudi bi naj te tovrstne sporne projekte preprečevala, a če jih akterji seveda zakonov ne upoštevajo, se postavljajo nad same zakone, nad samo Ustavo, še tako dobro napisan zakon je v bistvu zgolj napisan list papirja. Zdaj, prej, ko sem govoril tudi o Zakonu kritični infrastrukturi, bi rad povedal, da med objekte državnega pomena seveda spadajo vsi vodni objekti in glejte, na tej točki se po naši oceni tudi začenja odgovornost te Vlade. Zdaj, kajti šele pod to Vlado, ne glede na to, da smo govorili, da začetki segajo celo v rajnko Jugoslavijo, ampak šele pod to Vlado, glejte, so se na samem terenu začele teptati človekove pravice. Videli smo kaj so delale varne službe, tudi ob asistenci policije z lastniki zemljišč in tukaj se tudi pod vašo Vlado, se je začelo neko novo obdobje te svobodne politike, kjer dejansko vidimo, da se aktualni minister, ki je hkrati tudi v funkciji podpredsednika Vlade, ob samem premierju ne opravičuje ljubljanskemu županu Zoranu Jankoviću, res da ne zaradi teme kanala C0 pa zaradi razsutega stanja na področju primarnega zdravstva v Ljubljani, ampak kakorkoli, ta unikum smo zdaj prvič videli, da ima en župan glavnega mesta vedno in absolutno prav, je nad zakoni in celo izvršilna veja oblasti ga mora poslušati. Tega še nismo pod nobeno Vlado videli. Zdaj, kot je bilo rečeno, ne bom ponavljal, da ta vodonosnik na območju Ljubljanskega polja s pitno vodo oskrbuje celotno Ljubljano, 330 tisoč prebivalcev, da gre za enega izmed najpomembnejših virov vode v Sloveniji, to smo danes že večkrat povedali, in da je na tej trasi tista res najbolj občutljiva, tisti najbolj občutljivi del teh 2,1 kilometer dolgega kanalizacijskega odseka med Brodom in Ježico, kjer pa seveda gre za vodovarstveno območje s strožjim vodovarstvenim režimom. ta Vlada ni naredila praktično nič. Vse je prevalila na investitorja, se pravi vso to zadevno problematiko, vso odgovornost na investitorja, se pravi na Jankovićevo, Jankovićevo javno podjetje VOKA Snaga. In zdaj naj, če posledično prejšnji primer navežemo na to, kaj pravi Jankovićeva VOKA, da je vse okej, potem to očitno tudi poslušajo v vladnih sobanah, kar je še enkrat več zaskrbljujoče. Nazaj do zakona o kritični infrastrukturi. Ta vodovodno infrastrukturo še posebej ščiti, preberite si zakon. Se pravi, Vlada ima torej možnost, pa tudi hkrati obvezo, da bi dejansko, rečemo, zavarovala to ožje vodovarstveno območje, pa čeprav na začetku samo na deklarativni, deklarativni način, da bi povedala, da s tem projektom dejansko ni vse okej in pa tudi ima seveda izrecen nadzor nad to kritično infrastrukturo, se pravi ministrstva, ne, tam so predstavniki ministrstva, zdaj inšpektorici bi lahko dejansko bolj rigorozno odreagirali, tako kot so kolegi ocenjevali, jaz bom zdaj prispodobo uporabil, so se žal vsi poskrili v mišje luknje. Je pa res, da so s svoje nestrinjanje s tem problematičnim kanalom izrekli številni strokovnjaki, od zdravnikov, NIJZ-ja, hidrogeološke stroke in tako dalje. Zdaj, slišali smo ta ključni, ključni problem, da presoja vplivov na okolje ni bila oprava…, opravljena od leta 2014, ko je ARSO ocenila, da za poseg ni treba izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja. tudi, kot smo slišali, ne, se je delalo, ne, gradbena dovoljenja so se pridobivala etapno, ne. Po moji oceni, šlo je za klasičen bypass Zakona o varstvu okolja, pa kakorkoli zdaj to obračamo. Zdaj za zaključek, za zaključek bi Jankovića, zdaj poslušamo, ja, pravi, mi gradimo dalje na polno, kanal bo do konca leta postavljen kljub temu, da zdaj je ARSO se po pritožbi sklenil, da bo vseeno podal, vseeno podal na Upravno sodišče upravni spor v zvezi s tem, ampak to Jankovića ne zanima, pravi, da mi to ne bomo čakali, ne, pa kakorkoli bo odločitev, mi bomo to zgradili, dali. Ta vehemenca, glejte, ki je res v talnem nasprotju s pozitivno zakonodajo, je res zaskrbljujoča. In zdaj, ker sem začel z osnovnošolskimi osnovnošolci iz Maribora, naj tudi zaključim v svojstvu kot mariborski poslanec pa v končni fazi tudi kot sin vodovodnega inštalaterja, ki je 40 let delal v našem mariborskem vodovodu. Oče je delal na priključkih, se pravi, on je bil tisti, ki je pripeljal vodo potem do gospodinjstev v Mariboru. In jaz, včasih sem v srednji šoli mu tudi pomagal pri delu, vam ne morem povedati, kakšen občutek je pri prebivalstvu, / nerazumljivo/ pipo in ven priteče čista pitna voda. To so bili ljudje tako iskreno veseli, srečni. Tako da voda je res neka sveta dobrina, ne, dobesedno varuje oziroma je odvisna naša človeška življenja od vode. In vam na srce polagam, kaj takega Janković v Mariboru ne bi mogel početi nikoli, verjemite mi. V Ljubljani si to očitno upa, ker, kot rečeno, nad njim zgolj modro nebo, tudi vladni predstavniki so pred njim postrojeni, tako da žal imamo v prestolnici to nesrečo s tem županom. Zdaj sicer po moji oceni jaz mislim, da bo to njegov zadnji županski mandat tudi zaradi te šlamastike s kanalom C0 in